i kolege, državni tajniče.

izlaganje imamo 3 replike. Prvi je kolega Zekanović, izvolite.

kolega Mišić, izvolite.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Hvala lijepo poštovani g. predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici HS-a, Prijedlog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda prihvaćen je na 9. sjednici HS-a Zaključkom od 12. listopada 2018. godine. Kako tim prijedlogom zakona, tako i ovim konačnim prijedlogom zakona, definirano je što se smatra prirodnom nepogodom, pa onda samo bi kratko ponovio. To su potres, olujni i orkanski vjetar, požari, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, sniježni nanosi, lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te druge pojave takvog opsega koji je, ovisno o mjesnim prilikama uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. Kao što znamo, požari, poplave, odroni te druge prirodne nepogode postale su sve učestaliji problem s kojima se jedinice lokalne samouprave nisu u stanju same nositi, a štete na imovini vrlo su visoke i vrlo teško nadoknadive, poglavito ukoliko imovina nije osigurana. U proteklim godinama, štete u RH broje se u milijardama kuna, pa u tom smislu samo i dao ili ponovio određene statističke podatke, prema službenim podacima u 2016. prijavljene štete su iznosile 1,55 milijardi kuna, od čega u poljoprivredi čak 1,47 milijardi milijardi kuna šteta. U 2017. prijavljene štete su iznosile još i više, 3,49 milijardi kuna, od čega u poljoprivredi 1,88. U 2018. visina U 2018. visina prijavljenih šteta, je pala i dobro da je tako, no i dalje je to iznimno veliki iznos. Do sada prijavljene štete za 2018. iznose 450,9 milijuna kuna, od čega u poljoprivredi one iznose 194,3 milijuna kuna. Dakle, ako to sublimiramo zadnjih 6 godina prijavljene štete nastale usred prirodnih nepogoda iznose ukupno 12,59 milijuna kuna. Na nemogućnost države, a poglavito jedinica lokalne i područne samouprava u pogledu pružanja financijske pomoći sa svrhom sanacije nastalih šteta očituje se kroz, rekao bih poražavajuće brojke dodijeljene pomoći za prijavljene štete, koje su proteklih godina, po proteklih 6 godina ukupno iznosile 194,3 milijuna kuna. Navedeno ukazuje na nužnost promjene dosadašnjih postupanja prilikom sudjelovanja države u djelomičnoj sanaciji šteta budući da je dosadašnji sustav dodijele pomoći postao neodrživ. Konsenzusom i koordinacijom svih razina vlasti, kao i sudionika tijela državne uprave u postupku prijava i procjena šteta, ovim normativnim rješenjem očekuje se efikasnije djelovanje prilikom dodjele sredstava pomoći za nastale štete, sa svrhom adekvatnije pomoći onima kojima je prilikom djelovanja prirodnih nepogoda pomoć najpotrebnija. Jedna od važnijih inicijativa ovog konačnog prijedloga zakona je ukazati na nužnost osiguranja imovine, a koja može biti dijelom i poticana u skladu sa važećim pravilima, poglavito u sektoru poljoprivrede gdje se i bilježe najveće štete od prirodnih nepogoda. Nažalost, svjedoci smo da je veliki dio imovine neosiguran, tako da su djelomične sanacije šteta iz graničnih izvora sa stava državnog proračuna nedostatne za umanjenje ukupnih gospodarskih šteta. Stoga osiguranje imovine jest jedino dugoročno rješenje koje će u konačnici doprinijeti smanjenu gospodarskih gubitaka, a država će u tom smislu nastojati na još učinkovitiji način iznalaziti rješenja kojima bi se subvencionirala plaćena premija osiguranja, uključujući izvore EU. Ponovno želimo naglasiti važnu ulogu ovoga zakona u smislu ustrojavanja Registra šteta koje će osigurati podatke po imenu i pre svake fizičke i pravne osobe koja je prijavila štetu, vrsti štete i iznosu štete. Takvi podaci predstavljaju prvi i sustavnu bazu podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda. Na taj način osigurat će se pravodobne informacije o vrstama šteta na pojedinom području koje će moći koristiti i ostala tijela državne uprave, dakle i registar sam po sebi zbog zaštite osobnih podataka nije javan pa će se morati paziti i na taj segment u smislu zaštite osobnih podataka. postavljenog kriterija ažurne provjere podataka o nastalim štetama putem izvida od strane povjerenstava, kao i nadzora nad eventualnim nepravilnostima od strane nadležnih tijela državne uprave, uključujući državno povjerenstvo, nastojat će se umanjiti potencijalne manipulacije u smislu nastanke štete te davanjem netočnih vrijednosti glede oštećenja imovine. Također, navedeno treba utjecati i na transparentno iskazivanje svih podataka te pravednu raspodjelu novčanih sredstava za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda. Odredbama predloženog zakona prepoznaje se i posebne okolnosti, koje osim navedenog uključuju i socijalni status oštećenika, tako da se u ovom dijelu poštuje načelo humanitarnosti odnosno solidarnosti. Naravno uz ovaj zakonski prijedlog kao jedan od normativnih rješenja kojim se nastoje umanjiti negativne posljedice djelovanje prirodnih nepogoda, postoje druge mogućnosti koje su komplementarne s ovim zakonom, a čine ih odredbe propisa kojima se omogućava donošenje programa državnih potpora u skladu s odredbama pravila o državnim potporama .../Govornik uslugama ili pak poljoprivredi. Važnim je uzeti u obzir i naglasiti kako se kroz odredbe ovoga zakona ne uređuje unaprijed zajamčeno pravo na odštetu fizičkih ili pravnih osoba već je ovo normativno rješenje jednim značajnim dijelom humanitarnog karaktera kroz pružanje pomoći i djelomične sanacije šteta na ugroženim područjima bili da se radi o javnoj infrastrukturi ili stambenim i poslovnim jedinicama, u konačnici i zaštiti života i zdravlja ljudi na područjima ugroženim posljedicama prirodnih nepogoda. Glede glavnih novosti koji se propisuje konačni zakon u odnosu na prijedlog zakona je to da su izvršene dorade u nomotehničkom smislu samoga zakona u cilju bolje jasnoće teksta zakona temeljem primjedbi Odbora za poljoprivredu i Odbora za zakonodavstvo. Nadalje, uvažavajući stajališta pojedinih zastupnika ovog Visokog doma izraženih na saborskoj raspravi prilikom prvog čitanja prihvaćene su primjedbe vezane za prijevoz šteta na građevinama za koje nisu, za koja nisu donesena rješenja o izvedenom stanju tzv. nelegalne građevine. S tim u vezi učinjene su izmjene u tekstu konačnog prijedloga zakona na način da se prilikom dodjele sredstava pomoći uzimaju u obzir i one građevine za koje je pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju ukoliko je isti pokrenut prije nastanka prirodne nepogode. Glede dijela stanovništva koji je socijalno ugrožen dodane su odredbe kojima se propisuje dodjela sredstava pomoći za štete na nezakonito izgrađenim stambenim objektima u slučajevima socijalno ugroženih oštećenika. Prilikom rasprava i na saborskim odborima iznijeti su određeni primjeri u smislu da se pobliže propiše sam sam status što je to socijalno ugroženih osoba ili gospodarski subjekt pa u tom smislu će pretpostavljam i tijekom ove rasprave iznjedriti određena kvalitetnija rješenja nego što je sada i mi smo ih spremni naravno prihvatiti. Isto tako prihvaćene su primjedbe u vezi odgovornosti povjerenstava gradskih, općih i županijskih za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te je dodana odredba da se članovima povjerenstva imenuju osobe koje imaju dobar ugled i raspolažu stručnim znanjima. Evo hvala lijepa svima na pažnji.

ovim zakonom bi trebali ići u susret k tome da pomognemo našim građanima od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. Svjedoci smo da se svake godine zbog klimatskih promjena one sve češće događaju i sa su sve izrazitije i da su štete sve veće. I na ovaj način kako je to predviđeno u državnom proračunu sa svega 20 milijuna kuna za sanaciju šteta i ovim modelom da će se isplatiti građanima svega do 5% vrijednosti oštećene mirovine jednostavno tjera te građane da ne prijavljuju štete. Ovo je prevara građana, lijepo se ministri naslikaju tamo gdje su elementarne nepogode, poplave, svi trče pred kamere, obećavaju i naknadu štete a kada se kamere ugase novaca nema i ljudi su razočarani. Mislim da ovo nije dobar model i da se država tu mora ozbiljnije uključiti kako bi pomogla našim građanima jer osiguravajuće kuće bježe od osiguranja usjeva i nasada i naši poljoprivrednici to nisu u stanju financirati. Hvala. Hvala lijepa na vašem pitanju poštovani gospodine zastupniče. Jasno je iz ovog što smo ukratko iznijeli u uvodnom dijelu u svezi zakona i kao i rasprave koje smo imali na saborskim odborima da ovaj zakon nije nešto što bi trebalo biti rješenje ovoga pitanja koje vi iznosite nego je ono puno širi opseg u smislu i drugih mjera koje Vlada RH može poduzimati pod drugim propisima uključujući njene ovlasti. Ovdje se želi stvoriti jedan zdrav okvir u smislu prije svega osiguravanja registra šteta i dobivanja kvalitetne baze podataka koja neće biti zagađena netočnostima ili podacima koji su simulirani i slično. Dakle, polazeći od toga ovaj zakon ničim ne ograničava Vladu RH da da temeljem važećih i drugih pozitivnih propisa uključujući i propise EU pomaže ugroženim područjima. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. U zadnji trenutak se javila još 2 zastupnika tako da ima 5 replika sve zajedno. Drugu repliku ima gospodin Stričak. Potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Svjedoci smo da evo uslijed klimatskih promjena sve više prirodnih nepogoda i katastrofa da su sve ozbiljnija prijetnja a naravno te prijetnje nisu zaobišle ni našu domovinu. Svjedoci smo da unazad par godina nikada više požara, poplava a i snježnih mećava u prošloj godini. Tu ste naveli kolike su štete od tih prirodnih nepogoda međutim ono što je po meni najbitnije u svemu tome, mi u svim tim nepogodama nismo imali ni jednu smrtno stradalu osobu i to je najbitnije u svemu ovome. A sad oko zakona biti će onih koji će podržavati a isto tako poput kolege Vlaovića koji će biti protiv. Ja smatram da ga treba donijeti ali naglašavam da je najbitnije u svemu tome da zahvaljujući našim snagama zaštite i spašavanja

u cijelom svijetu taj trend porasta elementarnih nepogoda da je kod nas kada su već bile da nije bilo ljudskih žrtava. I zahvaliti ću naravno i određenim institucijama ove države kao i udrugama koje djeluju na terenu, takve pojavnosti nadam se da će biti limitirane i dalje i da neće biti ljudskih žrtava zahvaljujući i preventivnom djelovanju na terenu. Hvala.

do sada je primijećeno ključni problem što se ljudima ne isplate štete kao npr. što je bilo u požaru u Dalmaciji. 3 fizičke osobe kojima su kuće izgorile nisu im plaćene štete u iznosima procjenjeni. I to je ključni problem. Ovaj zakon mora biti u središtu onih koji će biti pogođeni prirodnim nepogodama kako područja, tako i ljudi. Međutim ovdje ne vidimo nikakav financijski okvir. Niti je financijski okvir sadašnji u proračunu a davali su se amandmani nije dovoljan za elementarne nepogode a to je vidljivo iz požara koji se dogodio u Dalmaciji prošle godine, tj. pretprošle. Što po tome pitanju radite? Mora biti u središtu područja a pogotovo svaki čovjek, a bez financijskog okvira, samo registar imati, to je prazno slovo na papiru. Hvala lijepo na postavljenom upitu. Kao što se iz samoga zakona vidi, predviđeno je donošenje financijskih planova, odnosno, okvira postupanja za do kraja, odnosno, do kraja listopada tekuće godine, za nastavnu godinu, u smislu i preventivnog djelovanja. Naravno, financijski okvir je uvijek limitiran proračuna jedinice lokalne samouprave, pa i ujedno i državni proračunom. Ono što smo ovdje željeli naglasiti da nije jedini način da se oštećenici isplaćuju kroz ovaj zakonski okvir, nego imamo i masu drugih sredstava koje nam nudi samo EU i ovim zakonom je i predviđeno da se financiraju iz EU, određeni troškovi u svezi elementarnih nepogoda. Drugo je ono što se i odredbom zakona želi poticati, da ljudi pokušavaju i da žele osiguravati svoju imovinu i da će država financirati plaćenu premiju takvog osiguranja. Puno je …/Govornik se ne razumije./… puno manja visina osigurane isplećene premije, nego što bi sutra bila nastala osigurana šteta. sada g. Vešligaj. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Državni tajniče. Pa evo, gledam ovaj zakon iz kojeg ćemo zapravo zapravo izroditi registar štete koja će biti jedna onda baza podataka koja bi nam trebala biti jedna osnova za bolje i kvalitetnije upravljanje, reći ću sa elementarnim nepogodama, jer mi danas imamo financijska sredstva od državnog proračuna, pa imamo u hrvatskim cestama nešto za elementarne nepogode, pa imamo sada po novinom nešto u Hrvatskim vodama, dakle, trebali bi tu dobiti ja se nadam jedan okvir, za jedno bolje, kvalitetnije upravljanje i način na koji ćemo naravno to obeštećivati. To neće biti naravno moguće, niti bez ozbiljnijega osmišljavanja, ozbiljnijega modela jednoga subvencioniranja premije osiguranja. I još ću tu samo jedno pitanje, konkretno imati, kod ovih elementarnih nepogoda, odnosno, prirodnih nepogoda, koje ste nabrojali, nije spomenuta, nisu spomenute štete koje su uzrokovane velikim poremećajima na biljkama i na životinjama, konkretno se radi o zlatnoj žutici vinove loze, koja je evo pronađena u vinogradima u 10 hrvatskih županija, jedna bolest koja se jako intenzivno širi, smatram da bi to trebalo također stajati, ovdje u ovom prijedlogu zakona. Hvala. Zdravko** Hvala lijepo. I hvala na elaboraciji i postavljanju upitu, kolega mi suflira da bi se to trebalo podrazumijevati u okviru ovoga što je definirano kao šteta, međutim, ja bi naglasio da je Ministarstvo poljoprivrede, toliko je nadležno u kontekstu svoga djelovanja takve stvari, prevenira i kroz dio subvencija koje ona radi, da takve stvari onda isplati oštećenim osobama i građanima. Hvala. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. 2017. g. bile su velike poplave u povijesnom kraljevskom gradu Ninu blizu Zadra, interesira me koliko je ministarstvo doprinijelo u sanaciji grada Nina, nakon velikih i ogromnih šteta, koje su bile tamo. Mediji su izvijestili da se samo 21% potvrđenih šteta sufinanciralo od države i ovo je jedno iskustvo od jednog čovjeka, koji kaže da je on zbrojio 260 tisuća kuna štete, a nije dobio niti 50 kuna odštete. Možete li mi konkretno komentirati upravo vezano za Nin i koliko je tu država doprinijela. Hvala.

pogledati ćemo, ukoliko takav podatak nemamo ovdje, možemo ga pribaviti i kasnije iskomunicirali u vezi toga. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvi je g. Miro Bulj, ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Potreba ovoga zakona je bila odavno. Međutim, sam zakon, kao zakon, je navedene što sve spada u prirodne nepogode. Vidimo ovdje kada čitam da prirodne nepogode ne spada primjer vrlo jedna velika nepogoda koja se događa često u gradu Splitu, gdje vodoopskrbni sustav bude zagađen. Naravno, zbog toga imaju ogromne štete naši građani i to bude i u drugim našim gradovima. Evo npr. …/Govornik se ne razumije./… je često zagađen, tako da danima su ljudi prisiljeni kupovati vodu u trgovinama ili na drugi način organizirati se lokalne samouprave i od drugih lokalnih samouprava tražiti pomoć u pitkoj vodi. Tako da bi trebalo razmišljati i u tome dijelu i u ovaj okvir staviti, jer voda je nešto najbitnija, poglavito u velikim sredinama, kao što je kao što je Split, dolazi do zamućena te vode i voda jednostavno nije pitka. Ovdje ste naveli brojne stvari. U biti ono o čemu bi trebalo najviše razmišljati, to je financijski okvir. Da, financijski okvir je iz EU fondova, govorite znači, iz donacija i iz proračuna državnog. U proračunu državnome je 20 milijuna kn. To je zaista za područje RH, kada se sitimo elementarnih nepogoda, predviđanje je minorno. Ja ne znam jel to 1% od onoga što se je u prosjeka u zadnjih 10 g. dogodilo po pitanju elementarnih nepogoda. Znači prosječno godišnje. Davani su amandmani, upozoravan je na to. Znači ovaj zakon mora biti u središtu područja lokalne samouprave, ali naravno, prije svega čovjek koji, osobe, pravne fizičke, bilo one poljoprivrednici, što ste vi ovdje naveli, sve ove pojmove, koje ste stavili u ovaj prijedlog zakona. Ključni je znači financijski okvir, mi ga nemamo, spominju se donacije, pa ne može biti sve stihija. Znači donacije da, to je se dokazalo kada su bile poplave, u Slavoniji oni kad je bijo pukao, kad je bila ogromna poplava. Smatram da ovim Zakonom mi nismo dali ovdje rješenje, osim što ste stavili na jedno misto pojmove koji su dosada uglavnom postojali, gdje govorimo o o Povjerenstvima za štete od lokalne, državne, regionalne do državne, tko je u sastavu tih tijela. U biti ovim Zakonom se ne rješava ključni problem, a to je svaki naš građanin. Evo primjer što se tiče poljoprivrede. Spominjete ovdje sušu i nevjerojatno je da u Sinjskom polju bude suša ljeti, al to je Ministarstvo poljoprivrede, 2019.-ta sustav navodnjavanja nemamo, a više rijeka Cetina izbaci u jednom danu vode, nego svi izvori u Izraelu godišnje. I mi u ovom trenutku nemamo sustavno navodnjavanje, suša je. Znači, prevencija je sustav navodnjavanja, a ne 20 milijuna kuna sramotnih u proračunu RH. Pa to nije dovoljno za jednu manju općinu u Slavoniji gdje se ljudi bave poljoprivredom. Prema tome, Registar šteta, od iza požara, ljudima nije plaćena šteta i to se radi selektivno. Negdje se isplate 100% štete, zbog nekakvih elementarnih nepogoda i to je okej, a negdje se ne isplati. I naravno, kad govorimo o infrastrukturi, mi moramo znati da su zime puno oštrije u brdsko planinskim područjima i da je puno teže održavati U Gorskom kotaru 6 mjeseci traje zima, u Lici snijeg, to triba održavat, to triba platiti i ne može biti isti ovaj zakonski okvir za Gorski kotar, Dalmatinsku Zagoru di pola godine triba ulagati u održavanje cesta, čišćenje i krčenje tih puteva, iza toga ostaju ogromne štete, udarne rupe na tim cestama, nemaju proračunske kapacitete za to održavat, nemaju proračunske kapacitete, to može Zagreb odradit zato što npr. i članarina, turistička članarina, bez obzira što imamo telekom, HT u našim gradovima, kompletna članarina odlazi zbog toga što je registriran HT u Zagrebu, odlazi Zagrebu. Međutim, nerazvijenim krajevima, našim krajevima, u Sinju koje je područje veliko, Vrgorački kraj, Dalmatinska zagora, Zagorje, gdje nemaju financijske kapacitete, pa kako će to ljudi u ovome zakonskom okviru, šta će oni dobit? Kažete lokalna samouprava ne može ništa osigurat poslije zime. Ja sam prošle godine bio u, iza onoga velikog snijega, u Gorskome kotaru sa načelnicima i gradonačelnicima, pa njihove štete su, da im je 5 puta veći proračun, cijeli proračun, ne bi mogli sanirati štete na putevima, lokalnim cestama, ne bi mogli sanirati, bez obzira šta im i Hrvatske šume sa velikim kamionima tu prevoze i rade im udarne rupe, preuzeo drva, bez obzira, oni su ostavljeni sami sebi. Znači, ovdje je jedan, ovdje treba Ministarstvo regionalnog razvoja uključiti se, Ministarstvo poljoprivrede, MUP po pitanju vatrogasnih. Ovdje je jedan cili niz vrlo bitnih aspekata, ovo je nedovoljno. Ovo je ono što znamo, a ako nemamo financijski okvir, ako smo mi samo naveli da imamo proračun, donacije i EU fondove, onda je to, a u proračunu državnom imamo 20 milijuna, a 2/3 RH lokalne samouprave vrlo teško će to moć održat, vrlo teško s ovim Zakonom, ne teško, nego nikako. Znači, ovdje nismo pomogli poljoprivredniku, nismo pomogli ugroženim područjima u Slavoniji, nismo pomogli područjima gdje jedinice lokalne samouprave imaju velike štete i posljedice od elementarnih nepogoda, to je znači, zima, snig, čišćenje, udarne rupe. Nisu ovdje pomogli ni gradovima koji imaju onečišćenu vodu,

al ovdje oni nisu navedeni, nit je dat ovdje zakonski okvir. Ovaj Zakon je više, ajmo reć, piar Zakon, da lipo ljudi to slušaju, da ljudi vide kako su ovdje nekakve mjere navedene, kako će postojati nekakav registar, kako postoje Povjerenstva općinska, gradska, županijska, državna, kako će u tim Povjerenstvima Ministarstvo odrediti svoje ljude, ali to nije, to je već poznato, i danas postoje Povjerenstva i postoje Povjerenstva u Saboru, mislim, u Saboru. Ako nemamo financijski okvir, ako je omotnica 20 milijuna kuna financijska u proračunu RH, ovaj Zakon je onda bespotreban. On je lip i čitak za pisat. Navedena su točno, navedeno je sve što triba biti navedeno, što su prirodne nepogode, značajni pojmovi, Povjerenstva, sve je navedeno, u biti nemamo zakonski, nemamo okvir. I nemamo mjere koje bi Ministarstvo trebalo poduzimati po pitanju poljoprivrede, pa npr. po pitanju suše potrebno je iz Ministarstva financija uložiti za navodnjavanje Sinjskog polja, Vrgoračkog polja, ne znam, i onda nema suše jer ćete više davati novca za sušu, nego da uložite u navodnjavanje. Znači, ovaj Zakon je jedan piar okvir s kojim će se moći ova Vlada RH pohvaliti da ga je donijela. Što se tiče financijskog okvira, on ne postoji, on je ziro. Znači, oni koji budu oštećeni sa ovim Zakonom u elementarnim nepogodama u prirodnim, posebice, prirodnih nepogoda, apsolutno neće imati ništa. Ja vjerujem da ovo šta ste vi napisali u ovome zakonu, je mislim znam da je neprovedivo, volio bih da ste u ovim zakonom da su date zadaće ministarstvima što su dužne koje ministarstvo da da odradi, koji sektor, inače ovaj zakon će biti mrtvo slovo na papiru, nažalost žao mi je, ali je mrtvo slovo na papiru. Možemo to govorit sad i dužiti, međutim ja jednostavno nemam druge riječi nego, mrtvo slovo na papiru, ako je zakon, ako je proračun 20 milijuna kuna RH, ako znamo da u situacijama kad su elementarne nepogode kojim se to iznosima radi ne vjerujem i nadam da …/nerazumljivo/… ovaj vremenskih nepogoda ali znam da ovaj zakon ne donosi ništa dobro po pitanju rješavanja prirodnih elementarnih nepogoda, ništa. Ovdje nema dobra, ovdje nije u središtu toga zakona čovjek, pojedinac ili neka lokalna samouprava ili ne znam neko područje, ovo je samo nabrajanje što bi tribalo. I naravno da ćemo čut vašu raspravu, naravno pokušat ću još jednom vid al ovo se ne more ni amandmanima ispravit jel ovo je trebalo bit puno ozbiljnije, puno ozbiljnije, vjerujem da ćete ovo ne znam šta da ćemo ipak u konačnici što prije tražiti drugo rješenje da se ne događa kao što se događalo kad je bila poplava u Slavoniji sve da bude stihija. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Josip Križanić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Poštovani gospodine podpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, dakle pred nama je prijedlog Konačni prijedlog Zakona ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i ja ću opet u ime kluba kao i uvijek govoriti o meritumu i opet i ponovo izražava žaljenje što ne možemo jedni drugima replicirati na izlaganje klubova jer su tu najinteresantnije rasprave i svašta bi već sad moga replicirati kolegi Bulju, ali idemo mi od početka. Dakle, ovaj prijedlog zakona predlaže dodjelu pomoći na naših da se štete prijave u registar šteta, a pomoć će biti dodijeljena ovisno o vrsti i oštećene imovine iz Državnog proračuna RH ili iz EU fondova ili iz donacija. Da li je dosta ili nije dosta, to mi uvijek, nikad ne može biti dosta, ali doći ćemo i do toga. Uspostavlja se registar šteta koji će osiguravati podatke po imenu svake fizičke i pravne osobe koja je prijavila štetu, vrste štete i iznosu štete i takvi podaci predstavljaju prvu bazu podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda. Metodologija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je općeg dijela sve točke osim točke A1. i A2. postaju sastavni dio ovog zakona radi jasnijeg postupanja do donošenja novog pravilnika. E sad to je važno, dakle zakon, govorio sam o tome i prošli put će biti operativan tek onda kad donesemo novu metodologiju za procjenu i taj novi pravilnik. Dakle, puno je tu stvari koje treba mijenjati vezano uz pravilnik, to kao predsjednik Povjerenstva za uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu potvrditi i to zna i moj tajnik i gospodin Zrinušić i moramo o tome čim prije pokrenuti pitanje da se taj pravilnik donese. Tako su načelnici primjerice prijavljivali štete na nerazvrstanim i lokalnim cestama, kad smo prilikom isplate šteta isplaćivali štete onda nismo znali točno na šta se te štete odnose s obzirom da uz državne, županijske i nerazvrstane ceste postoje tzv. lokalne ceste koje spadaju u ingerenciju Žunca. Također često puta povjerenstvo nije moglo sa sigurnošću donijeti odluku o cjeniku poljoprivrednih proizvoda jer su ti cjenici bili dosta, dosta različiti tako npr. je bila ponuđena cijena kilograma guske 50 kuna, a purice 7 kuna, bile su dosta i netransparentne cijene žitarica, šljiva ili jabuka. Za ubuduće bi bilo dobro da takve procjene se donesu, za takve se donesu jedinstvene cijene na početku godine, prijedlog kojih daje Ministarstvo poljoprivrede te da se koriste TISUP-om ili Državnim zavodom za statistiku, da one budu čim transparentnije i čim egzaktnije podatke da dobimo u tom pravilniku tako da povjerenstvo neće imati mogućnost improvizacija. Prijedlogom zakona bi se isključili oštećenici koji su osigurali svoju imovinu, a što je intencija usmjerena prema većoj savjesti svake fizičke i pravne osobe za važnost osiguranja imovine. Propisana je obveza da se naknada štete odnosi samo na legalizirane građevine odnosno za koje je doneseno rješenje o ozakonjenju prema propisanim propisima. S obzirom da je Zakon o legalizaciji još uvijek aktualan, puno je objekata još nelegalnih pogotovo štagljevi, svinjci, staje, pogotovo kod tih gospodarskih objekata i dobro je što je se u drugom čitanju uvažio prijedlog Odbora za poljoprivredu da će se obeštetiti oni oštećenici koji su prije nastanka štete od elementarnih nepogoda pokrenuli postupak legalizacije. Iskorak je također učinjen uvažavajući naše sugestije iz prvog čitanja, a to je da se pomoć štete od elementarnih nepogoda može dodijelit i nezakonito izgrađenim gospodarskim, stambenim zgrada u slučajevima socijalno ugroženih oštećenika. Dakle, tu je intencija bila dobra, ali zbog različitih, zbog jasnih izričaja sam ja danas podnio amandman, ja ću vam ga pročitati vezano uz ovaj dio, dakle u članku 20. stavku 5. predlažemo da se iznimno od stavka 4. točke 4. ovog članka sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete od nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi, određenim propisima koji uređuju i područje socijalne skrbi i drugih pripadajućih akata nadležnih tijela državne uprave. Dakle ovim amandmanom mijenja se i članak 20. konačnog zakona i tu smo htjeli točno doreći pojam socijalno ugroženi građani odnosno kako bi se definiralo da su u smislu ovog zakona socijalno ugroženi građani oni građani s priznatim pravom u sustavu socijale tako mi kod samog donošenja odluka nećemo imati dileme što to točno znači jer je dosta široki pojam bio socijalno ugroženi građani. I drugi amandman vezan uz članak 43. planove djelovanja iz članka 17. stavka 1. zakona za 2019. g. predstavničko tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave te Gradska skupština grada Zagreba dužni su donijeti do kraja veljače 2019. To je čisto zbog toga jer će se zakon donijeti ovih dana a ne bi se stiglo donijeti na onakav način kao što je bilo predviđeno člankom 43. Dalje, iz nadležnosti državnog povjerenstva ograničila bi se dodjela sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju od šteta u poljoprivredi do 50% ukupno planiranih sredstava za tekuću godinu. Isto se može povećati na maksimalno 70%. Kad govorimo o ozbiljnoj poljoprivrednoj proizvodnji onda elementarne nepogode ulaze u rizik poslovanja. Dakle tu smo htjeli skrenuti poljoprivredne štete prema osiguranjima jer dakle od prošle godine postoji mogućnost u visini od 75 000 eura po domaćinstvu ili jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi mogućnost sufinanciranja od čak 70% osiguranja poljoprivredne proizvodnje iz EU-a. tu mogućnost moramo maksimalno iskoristiti da bi za štete koje su do sad bile u poljoprivredi jer smo isplaćivali najviše iz državnog proračuna štete upravo za poljoprivredu da bi ostalo više novca za druge štete, bilo bi dobro i nužno je skrenuti te štete u poljoprivredi a pogotovo ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju pri čemu mislim na OPG-ovce i poljoprivrednike koji se profesionalne bave poljoprivredom ka osiguranjima. Dakle takve štete, 70% se sufinanciraju iz EU-a, mi imamo model u Varaždinskoj županiji da još 20% sufinancira županija i ako se uključi sa 5% JLS, praktički 5% ostane poljoprivrednim što treba iskoristiti i bilo bi šteta da se onda sredstva plaćaju iz državnog proračuna za štete. Zadržavam rezervu da u slučaju eventualnog prestanka sufinanciranja osiguranja poljoprivredne proizvodnje iz EU fondova se ovaj članak stavi van snage jer naša poljoprivredna proizvodnja u tom segmentu ukoliko se ne bi ta sredstva dobila iz EU-a, ne bi mogla konzumirati naknadu štete i sama to ne bi mogla isfinancirati. To ne bi bilo dobro. Uređuju se postupanja nadležnih tijela u slučaju nastanaka štete te se uređuju zadaci povjerenstva i obveze funkcioniranja za procjenu šteta unosom podataka u Registar šteta te određuju kriteriji kojom prethodi suradnja svih uključenih. Tu je dobro da se propisuje odgovornost gradonačelnika i općinskih načelnika za namjensko korištenje dodijeljenih sredstava pomoći te se upućuje na odgovornost općinskih, gradskih i županijskih povjerenstava za provedbu mjera procjene otklanjanja posljedica elementarnih odnosno prirodnih nepogoda. Tu do sada smo imali situaciju da nitko nije odgovarao, da su se štete namjerno napuhavale, državno povjerenstvo nije imalo mogućnosti uvida u te štete i to je dobro da se zakonom veća odgovornost propisuje općinskim i gradskim povjerenstvima. Propisano je također da Vlada jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu dodijeliti i žurno pomoći u slučaju nastanka štete većeg opsega zbog kojih prijeti ugroza zdravlja života stanovništva u područjima zahvaćenim prirodnim nepogodama. I sad dolazimo na ta famozna sredstva, znači na aktivnosti naknade za štetu uzrokovane elementarnim nepogodama u državnom proračunu osigurane 20 milijuna. O tome sigurno da ja kao predsjednik povjerenstva mogu reći da to nikad nije dovoljno međutim smo imali situaciju da je u 2017. Vlada svojim rebalansom odredila čak 100 milijuna što je puno više nego 20 a opet je bilo puno premalo tako da ne znam koja cifra bi tu bila dovoljna ali to je sigurno neka inicijativna cifra od koje se kreće. Za Registar šteta osigurano je 400 000 godišnje za procjenu šteta od elementarnih nepogoda osigurano je 160 000 kuna što je više nego do sada i to je dobro da se između dv čitanja za rad državnog povjerenstva upravo u cilju kontrole na terenu osigurana sredstva za nekakve dnevnice, troškove, noćenja, to do sada nije bilo tako i teško je bilo post festum nakon procjene za 6 mj. iz ureda u Saboru odrediti da li su te štete bile ili nisu, sad je to drugačije pa će moći povjerenstvo izaći na teren i direktno vidjeti kakve su bile štete. Ovim zakonom propisano je da povjerenstvo daje Hrvatskom saboru godišnje izvješće po procjeni šteta i utrošku sredstava što je dobro. Također je dobro što je broj članova povećan sa 10 na 14 povjerenstva, tako je povjerenstvo pojačano sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva, zaštite okoliša, mora, prometa i infrastrukture. Bilo bi dobro još jasnije odrediti o nekim podzakonskim aktima i pravilnicima kriterije za izbor stručnih povjerenstava koja pružaju stručnu pomoć općinskim i gradskim službama. I na kraju želim reći da je vrlo važno čim prije propisati i to do u detalje pravilnike, procedure, obrasce i registre tako da se onemogući bilokakva naknadna intervencija u sustav. To se događa često i onda imamo mi kao državno povjerenstvo problem sa time tako da bude maksimalno sve transparentno jer se često puta događaju žalbe koje odgađaju onda izvršenje i potvrđivanje šteta od državnog povjerenstva. Klub HDZ-a će ovaj zakon, ovakav i uz ove preporuke podržati. Hvala vam. Sada je na redu g. Marko Vešligaj ispred Kluba zastupnika SDP-a. Hvala potpredsjedniče HS-a. Evo, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče, evo već nekoliko puta danas rečeno je da je svrha ovoga zakonskoga okvira poboljšanje postojećeg sustava dodjele pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, tako nam je zapravo i naslov ovoga zakona. Reći da doživjeti prirodnu ili elementarnu nepogodu, kako je sadržavao ovaj isti zakon u prošlom formatu je za svakoga građanina, za jedinicu lokalne samouprave jedna teška, jedna izvanredna situacija i nažalost danas u svjetlu klimatskih promjena kojima svjedočimo te elementarne nepogode, te prirodne nepogode su učestalije, puno su razornije, više su i medijski popraćene, pa imamo, reći ću ja, svi mi i veći senzibilitet uvijek za njih. Mogu reći da sam se kao gradonačelnik tih nepogoda nepogoda stvarno nagledao, prvenstveno klizišta kojima obiluje Krapinsko-zagorska županija, ali i tuča, bilo je suša, bilo je poplava. I na početku imamo tu jedan taj malo pojmovni problem elementarne ili prirodne nepogode, dakle prestaje nam važiti onaj Zakon o zaštiti elementarnih nepogoda, imamo sad ovaj prijedlog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, ne znam, možda bi tu bilo samo pogrešno zaključiti da se radi o potpuno novom zakonu ili je zapravo ovo kontinuitet zakona koji prestaje važiti jer možda u nekim dijelovima prirodne i elementarne nepogode ne bi bilo ovaj jedno te isto, imamo određenih dodirnih točaka, no sad ovaj pojmovni dio. Ono što građane uvijek zanima, nakon što se mu to desi jest nadoknada šteta. Bile one velike, bile one male, uvijek je pitanje da li ćemo što dobiti od države, od grada, od županije, hoće li nas se obešteti i nekako nam pomoći i to je po meni je ključno pitanje zapravo ovoga zakona, da li će sami građani imati koristi od njega, da li će, ja sam rekao prije i u replici, samo uspostavljanje Registra šteta, kojega vidim kao najveću novinu ovoga zakona, jednu dobru stvar koji ima ovaj zakon, hoće li taj registar konačno biti jedan početak uspostavljanja sustava nadoknade štete za te prirodne nepogode? Evo, nekoliko podataka, u zadnjih 5 godina prijavljene štete usred prirodnih nepogoda iznosile su gotovo 12,5 milijardi kuna, a dodijeljene pomoću su bile 174 milijuna kuna, dakle nekakvih 1,5% ukupno smo obeštetili građane. Naravno da nitko ne očekuje da je realno, da je normalno da će se cijeli ovaj iznos tih šteta i uvijek imamo nekakve stvari o kojima možemo raspravljati i pričati o njima, to je samo procjena štete da će se one obeštetiti. No jesmo li mi zapravo uspostavili jedan model? Nismo. Naravno da nismo. Registar šteta jest jedan početak, međutim jako puno stvari je, koje nažalost se ovim zakonom ne definiraju, a možda su se i mogle. No puno zakona nam je nažalost takvih, da donesemo jedan okvir, a nakon toga čekamo programe, čekamo mjere koja, uredbe koje Vlada treba donijeti, a u ovakvim situacijama, nažalost građani nemaju vremena. Ja ću se malo više tu osvrnuti na klizišta na klizišta na kojima evo, obiluje cijela naša zemlja, posebno ovaj sjeverni dio, imali smo u zadnjih nekoliko godina ovdje stvarno velikih problema s tim, neka klizišta su dobila manji tretman, neka su dobila veći medijski tretman. Recimo, na području Krapinsko-zagorske županije ukupno 300 klizišta, klizišta, procjene šteta 112 milijuna, dakle, to su i štete koje se naravno, nalaze i na županijskim i na nerazvrstanim i na ovim lokalnim cestama koje su pod upravom ŽUC-a, ali brojni ljudi su nažalost doživjeli to da moraju iseliti iz svojih stambenih objekata i da još nisu dobili obeštećenja za to, a smatram da u takvim slučajevima ne bi smjeli uopće, ne bi se uopće smjelo razmišljati je li netko osigurao ili nije imovinu, radi se najčešće o ljudima koji žive u ruralnim krajevima, koji žive na selima i ukoliko je ovaj nekakva politika i stav taj da pokušavamo zadržati život na tim prostorima, onda bi trebali tu interventno, intervenirati zapravo odmah. Drugu stvar koju želim istaknuti jest ovaj problem zimske službe koji vidim da je navedeno kod ovih prirodnih nepogoda, ova jedan jedan zapravo članak di bi se moglo to podvesti, ti ekstremni zimski uvjeti nažalost pogađaju veliki dio našega teritorija, evo Gorski kotar nam je tu stalni jedan problem, no problemu su brojni i u kontinentalnim županijama, u Krapinsko-zagorskoj, dijelovima i Varaždinske, Međimurske županije, Koprivničko-križevačke itd. Evo recimo na području Krapinsko-zagorske županije bile su velike elementarne nepogode u prošle prošle dvije godine i ti iznosi koji su jedinice lokalne samouprave premašivale, bili su značajno veći od onoga što su one imale same u planu. Sad, ja sam očekivao da će nešto Zakon o brdsko-planinskim područjima ovdje riješiti, ali dobili smo tamo jedan zakon, koji je, vidimo sada po uredbi odredio koje lokalne jedinice ulaze u obuhvat brdsko-planinskih područja i one će možda imati nekakvu pomoć za to, a one ostale koje nisu ušle, nažalost neće. Dakle, opet nismo ništa riješili. Govorim to zato jer takvi zakoni bi zapravo trebali trebali biti na neki način povezani. Kad se donose, onda bi trebali kroz zakone rješavati možda i ove probleme jer kad pogledate kakvim prosječnim prihodima raspolaže jedinica lokalne samouprave, posebno u sjevernim dijelovima RH. Ti prosječni prihodi su daleko nedostatni da bi si osigurali jedan jedan kvalitetni nivo, komunalni nivo, što je zacijelo danas i jest čišćenje snijega. Ono što sam prije također istaknuo jest da mi je žao da nije konkretno navedeno, makar znam za neke neke aktivnosti koje je poduzelo samo Ministarstvo poljoprivrede, al smatram da bi ovo trebalo stajati također u Zakonu, to su, znači, štete koje su uzrokovane velikim poremećajima na biljkama i na životinjama. Spomenut ću, dakle, zlatnu žuticu ili fitoplazmu koja je, evo našao sam podatak, do kraja 2016.-te godine pojavila se u vinogradima u čak 10 hrvatskih županija, možda danas čak i više i stvarno, riječ je o jednoj vrlo agresivnoj bolesti, bolesti za koju kažu da je gotovo pa neiskorjenjiva i mislim da smo o tome trebali malo ozbiljnije i da ćemo trebati ozbiljnije postupiti ukoliko smatramo, a vjerujem da ćemo se svi složiti, da jest vinogradarstvo je jest jedno od ključnih poljoprivrednih grana koje imamo, jedna grana u kojoj smo napravili jedan veliki iskorak, stupili i na svjetsko tržište, poboljšali kvalitetu vina, dakle, dakle, moramo spriječiti takvo nešto da se događa. Osiguranje same imovine, kao što sam rekao prije, nitko ne očekuje nadoknadu ovoga cijeloga iznosa jer fiskalni kapaciteti niti države, niti gradova, niti županija, nisu dostatni za to. ja tu ne vidim da idemo u smjeru nekakvoga, jasne politike sufinanciranja poljoprivrednih, sufinanciranja osiguravanja, prvenstveno poljoprivrednih usjeva, nakon toga i, pa i ostale imovine od strane države i na kraju se to sve svede na način da se dobije nešto novaca, nešto ako rebalansom ostaje na kraju godine, pa onda to osiguramo. Ovaj stvarno iznos koji imamo u proračunu od 20 milijuna kuna je definitivno premali. Ja sam i Amandmanima na proračun 2017.-te, 2018.-te, pa i za ovu 2019.-tu godinu predlagao da se digne na 100 milijuna kuna, uvijek to na kraju tako i dođe, ali obično rebalansom, ali to je nekakav minimum minimuma. U svijetlu ovih klimatskih promjena kojima svjedočimo, u svijetlu vrlo agresivnih vrlo agresivnih elementarnih nepogoda koje imamo, to je minimum minimuma koji bi morao biti osiguran u državnom proračunu, da bi mogli barem dijelom obeštetiti, da bi mogli dijelom subvencionirati premije osiguranja i početi graditi jedan sustav, inače bi ti iznosi trebali biti vjerojatno i 200, 300 milijuna kuna. Mi imamo sad sredstva, nije samo istina, nije samo tih 20 milijuna kuna, pokušali smo klizišta i kroz Fond za zaštitu okoliša, pokušalo se nešto kroz Hrvatske ceste, sad po novome ide nešto kroz Hrvatske vode. Dakle, imamo tu dosta stvari koje su razbacane i tu sam isto očekivao da će biti malo jasnije i konkretnije sve izdefinirano kroz ovaj Zakon, ali vjerujem da će se, evo, kroz neke još možda Pravilnike, Uredbe, to definirati. Puno članaka je u samom Zakonu koje se odnose na rad Povjerenstava. Na terenu, velike su vam razlike. Dobiti kvalitetne ljude da sudjeluju u radu Povjerenstava je vrlo teško, opet naravno, sve povezano sa financijama jer teško da će se netko danas ozbiljnije angažirati, posebno ako posjeduje nekakva stručna znanja i biti u radu nekakvoga Povjernstva. Pozdravljam to možda da se malo i pojačalo ovo državno Povjerenstvo za elementarne nepogode, mislim da mu treba dati, ja sam mu isto član, da mu treba dati jedan veći značaj i smisao. Što se tiče ovih izvora, ja sam se, dakle, tu fokusirao na, to je navedeno unutra, izvori jesu proračun i proračun jedinica lokalne samouprave, EU fondovi, da, možda za neke veće elementarne nepogode, ali znate koliko su tamo rigorozne stvari, a elementarne nepogode prirodne su neke stvari koje treba vrlo brzo intervenirati i biti tu aktivan. Metodologija, sama procjena šteta, mislim da bi se tu isto dalo dosta o tome razgovarati, dosta je prostora za poboljšanje. Također, samo kratko navedeno unutra, ali dobro to je nešto što predstoji, zapravo, u radu samoga državnoga Povjerenstva. Slažem se tu, netko je spomenuo da treba izuzeti onu imovinu koja je osigurana, naravno da da, ali uz uvjet da ipak tim ljudima, koji su se pokazali kao savjesni građani, da nađemo model ili kroz proračun ili možda prvenstveno kroz proračune županija, gradova, općina, da im subvencioniramo premiju osiguranja, prvenstveno, još jedanput ponavljam, za poljoprivredne usjeve. Pitanje nelegalizirane imovine, naravno, za socijalne slučajeve to podržavam, ali za sve ostale koji nisu to napravili, ali bila im je obaveza, mislim da je jedna loša poruka koju šaljemo unatoč tome, naravno, ako se nekome elementarna nepogoda dogodi, ako mu kuća se sruši, treba mu pomoć, ali to onda kroz Zakon tu treba biti vrlo oprezan. Sve u svemu, reći ću, evo, za kraj, predstavlja određeni pomak, ja vjerujem da će ovaj Registar šteta stvarno zaživjeti i da će biti jedna osnova da možemo graditi jedan sustav koji će prvenstveno pomoći građanima koji su se našli u teškim situacijama, a to svaka od ovih prirodnih nepogoda jeste. Hvala. Sada je na redu g. Branko Hrg ispred kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, izvolite. Hvala lijepo g. podpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, naš klub će podržati prijedlog ovog Zakona jer u krajnjem slučaju iz svih prethodnih rasprava je uočljivo da se radi o Zakonu koji definitivno nudi određena poboljšanja, naravno da uvijek može bolje, da se uvijek može dorađivati, da uvijek imamo mogućnosti da još, sagledavajući efekte koje Zakon ima, poboljšavamo isti. Svakako, kao što su i skoro svi prethodnici naglašavali, da je uvođenje Registra šteta, jedno od najvažnijih stvari u Zakonu jer ako nemamo na jednom mjestu da tako kažem sve obuhvaćeno onda imamo problem i uvijek postoji mogućnosti i određenih manipulacija i nezadovoljstava i razno raznih problema, tako da je uvođenje tog registra u svakoj slučaju jedna dobra stvar i sve štete koje nastaju u principu kad dođemo do trenutka da su sve uvedene, da su uvrštene, da se mogu tako procjenjivati, da se određenim automatizmom rješava i procjena štete, da se automatizmom rješava ta prijava štete, da se rješava i isplata štete, sigurno da će među građanima izazvati određeno zadovoljstvo, sigurnost u sustav i poštenje tog sustava. Jer stvarno je teško kada se formira neko povjerenstvo, na kraju krajeva izaći iz tog posla onako da ti netko ne prigovara, da ne kaže je ovdje je bilo ovako, moglo je onako i takve stvari definitivno treba probati riješit na način da budu rješavane više tehnički a ne onako proizvoljno na terenu. Ono što bi želio reći kako sam ja isto iščitavao ovaj zakon, da je intencija ovog zakona ljude motivirati da se osiguravaju. Posebno kod poljoprivredne proizvodnje i tu je jedna velika uloga i lokalnih samouprava. Mislim da lokalne samouprave kao oblik vlasti najbliži građanima imaju tu jednu veliku ulogu i da mogu u velikoj mjeri pripomoći edukaciji ljudi, ukazivanju na mogućnosti, ukazivanju na što, na ono što mogu dobiti jer ako ljudi mogu dobiti 70% sredstava za policu osiguranja poljoprivrednih usjeva ili kultura ili svoje proizvodnje poljoprivredne onda je to u svakom slučaju pozitivno i mislim da u tom pravcu treba ići što više i normalno je da onda u onom drugom dijelu ljudi koji su osigurali tu svoju proizvodnju ne spadaju u onu kategoriju koja bi trebala dobivati dodatna sredstva iz država ili lokalne samouprave. Ono što je također pozitivno je omogućavanje jedinicama lokalne samouprave tzv. žurne one naknade štete, žurne intervencije jer se tu u principu događa uvijek problem da treba u onom trenutku dok se neka šteta dogodi uskočiti s pomoći i čelnici lokalne samouprave praktički temeljem ovog zakona imaju tu mogućnost jasnije definiranu. Svi se na neki način uvijek kad govorimo o štetama ili elementarnim nepogodama najviše vraćamo na poljoprivredne proizvođače i na najveće probleme koji se tu u krajnjem slučaju događaju i malo prije je kolega Vešligaj govorio također o jednom problemu koji je prisutan u Hrvatskoj u kojem je na Odboru za poljoprivredu u nekoliko navrata bilo govora i koji se širi, a to je zlatna žutica vinove loze. Na neki način ako gledamo da ćemo pokušat poljoprivredne proizvođače usmjeravati prema osiguranju kultura, a ako znamo da osiguravajuća društva ne osiguravaju ovakvu vrstu šteta, dakle od ovakvih bolesti onda nam ostaje da nam je ostala jedna praznina da tako kažem gdje moramo intervenirati i gdje i država i lokalna samouprava zajedno i kad govorim lokalna mislim naravno i na općine, gradove i županije, zajedno moraju pripomoći u suzbijanju i tog štetnika, ali naravno i u sanaciji šteta. I to iz vlastitih sredstava obzirom da se preko osiguravajućih društava to ne može. Malo sam prije provjeravao od 2, 3 osiguravajuća društva dakle rečeno mi je da ne osiguravaju takve štete. Tako da ja ovdje to gledam na način da će se onaj iznos koji država osigurava u proračunu koji lokalne i regionalne samouprave osiguravaju u svojim proračunima u principu trebati usmjeravati u tom pravcu i pripomoći za one štete koje se ne mogu na neki drugi način nadoknaditi. Ponavljam da je stvarno veliki posao pred lokalnom samoupravnom nakon donošenja ovog zakona, da se stvarno krene u edukaciju, pojačanu edukaciju, pojačano objašnjavanje mogućnosti koje dakle će imati poljoprivredni proizvođači, da se i lokalne samouprave u tom dijelu uključe još dodatno. Znam da smo nekada imali programe gdje se je negdje oko 75% police praktički sufinanciralo, 25% je bilo na račun samog poljoprivrednog proizvođača, znači sad smo opet tu u tom dijelu i mislim da stvarno u tom pravcu maksimalno treba ići jer one štete koje su se do sada nadoknađivale iz državnog proračuna proračuna ili negdje možda uz neku pripomoć lokalne samouprave stvarno su izazivale i revolt i bijes ljudi i bilo je to sve skupa tragikomično kad su ljudi stvarno dobivali po par kuna za neku štetu koju su prijavili, napravili velik posao, izvidi na terenu, sve se je to obavilo na kraju od svega toga skupa nikakve koristi nitko nije imamo. Dakle, ovim registrom i upisom dosta tih stvari će se na neki način više tehnički poriješiti i bit će u svakom slučaju lakše sve to skupa pratiti, a posebno će biti važno i bitno kada dođe do tog registra kada se u njega u jednom periodu upisuju štete moći će se u stvari pratiti kontinuitet i vrste nekih nekih šteta i nepogoda, posebno na poljoprivrednim površinama u pojedinim dijelovima RH i na taj način u principu se pripremati za određene intervencije koje tek slijede. Eto, uz ovih nekoliko razmišljanja i misli, ponavljam naš klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a podržat će ovaj Zakon. Hvala lijepa. Sada će uzeti riječ gđa. Božica Makar ispred kluba zastupnika HNS-a, izvolite. **Makar, Hvala lijepa g. predsjedavajući. Uvaženi državni tajniče, uvaženi pomoćniče ministra financija, kolegice i kolege, evo danas u drugom čitanju imamo Konačni prijedlog zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda kojim bi se trebali urediti kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procijene štete i dodijele pomoći za ublažavanje posljedica. Ispred mene su govorili moji kolege koji govore sa sjevera, pa zapravo, i ja bi se osvrnula na istu temu, ali poći ću od onog jezičnog izrečaja, da li je to elementarna nepogoda ili je prirodna nepogoda, ali u čl. 3. navedeno je da se tom prirodnom nepogodom smatra potres, olujni orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i pod toč. 12. imamo druge pojave takva opsega koje ovisno o mjestima, prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. Tu smo mi ispred Odbora za poljoprivredu imali jednu primjedbu tražili smo da se tu još navede bolest životinja i bolest biljaka, najezda nametnika ili okolišni incident. Dobili smo obrazloženje od strane predlagatelja da je to upravo uključeno u ovo toč. 12. Zašto o tome govorim? Evo, i kolega Hrg i kolega Vešligaj, s obzirom da dolaze sa sjevera, poznat je ovaj problem bolesti vinove loze. Naime, kao što je već rečeno, nijedno osiguravajuće društvo ne želi od bolesti osiguravati vinograde to bi trebalo štititi se, znači, da mi zapravo, dobro ne štitimo te naše vinograde jer su oni bolesni, al znamo da se zapravo radi o fitoplazmi koja se širi nekontrolirano i gdje nije na vrijeme počela zaštita i suzbijanje ove bolesti, da ima i tu niz drugih čimbenika, da ne bi sad u to ulazila, ali da ona postaje veliki problem, postaje veliki problem i u našim županijama, u našim jedinicama lokalne samouprave. Međutim, često se događa da je ona zastupljena na jednom brijegu, nema je na drugom, a ona ne poznaje teritorijalne granice jedinica lokalne samouprave, pa tako kad bi išli pogledati samu štetu, ona ne prelazi ne prelazi 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu, ali i ako uzmemo kompletan urod, on nije manji za 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka jer nisu ravnomjerno obuhvaćeni na sva područja, na istom području jedinice lokalne samouprave, tako da tu stvarno imamo taj problem koji bi trebalo na neki način riješiti i to što hitnije. Isto tako, ispred kluba HNS-a, u prvom čitanju, imali smo nekoliko nedoumica vezano za požar jer piše da se u smislu ovog Zakona štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini, te štete koje su nastale zbog nemara ili zbog nepoduzimanja propisanih Naime, kad je požar i kad se utvrdi da on nije posljedica prirodne nepogode, znači, on je podmetnut. Ne pronađe se onaj tko je podmetnuo taj požar, ali šteta postoji. I štete su često iznimno velike. Znamo i samo koliko su štete od požara u ljetnim mjesecima dolje u Dalmaciji i na koji način će se to rješavati. Ono što smatramo izuzetno dobrim je ovo unapređenje sustava prijavljenih šteta od prirodnih nepogoda i to u smislu ažurnosti, točnosti i transparentnosti i da je prepoznato nužno vođenje evidencije prijavljenih šteta od prirodnih nepogoda na jednom mjestu, novina ovoga Zakona upravo uspostava Registra šteta koji će osigurati podatke o imenu svake fizičke i pravne osobe koja je prijavila štetu, vrsti štete i iznosu štete i takvi podaci podaci predstavljaju pravu bazu podataka koju će, naravno, moći koristiti i ostale tijela državne uprave i svi oni kojima je to u interesu da dođu to tih podataka. Svi smo ovdje govorili i o osiguranju. Osiguranje je stvarno bitno jer ako uzmemo da u 6 godina je isplaćeno manje od 2% prijavljenih šteta, znači, od 12,5 milijardi prijavljenih, 174 174 milijuna kuna, to je stvarno malo. Da su štete velike, jesu, da svi ne očekuju nadoknadu kompletno prijavljene štete i to je točno, ali da svaka šteta, vraća da li nas kao privatnog vlasnika, da li poljoprivrednog proizvođača, nekoliko godina unatrag, neki čak više ni ne uspijevaju ponovno pokrenuti svoju proizvodnju, je točno. I tu je stvarno dobra ova mjera da što se tiče poljoprivredne proizvodnje odnosno usjeva I neke županije su se stvarno I neke županije su se stvarno uključile još s dodatnim osiguranjem i ima veliki dio općina i gradova koje također pomažu svojim poljoprivrednicima da osiguraju svoje usjeve kako bi im šteta bila što manja. Međutim nije isto dal' netko treba platiti i tih 30% mada je 100% daleko više kad bi morao cijelu platiti ili mora platiti 10 ili 5% ukoliko još ima sufinanciranje tako da bi stvarno bilo dobro da i ostale jedinica regionalne i lokalne samouprave se uključe u ovo sufinanciranje jer osiguranje je kod nas uvijek rijetko i jako mali broj poljoprivrednika a i ostalih građana osigurava svoju imovinu. Ovaj zakon predviđa da je osigurana imovina izuzeta iz nadoknade kod elementarnih nepogoda, normalno jer bi trebalo biti nadoknada iz osiguranja. I ono o čemu je još ovdje bilo riječi vezano na članak 12. gdje je bilo propisano da se nadoknada štete vrši samo legalizirane građevine, tu je sad izuzetak i tu smatram dobrim ovaj prijedlog kolege Križanića da se točno naznači koje su to socijalno ugrožena kategorija da ni se oni izuzeli bez obzira što imaju nezakonito izgrađeni objekat ali to je objekat u kojem oni žive, rade, funkcioniraju, to je zapravo u pravilu najčešće ono što jedino i imaju.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Pa evo u ime kluba HSS-a mogu reći vezano mogu reći vezano uz Konačni prijedlog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda da bi to trebao biti dobar alat ali da on u stvarnosti je jedna obmana čak mogu reći i prevara naših sugrađana. Zašto to kažem? Zato što je u državnom proračunu svega 20 milijuna kuna za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda što je premalo da bi se ozbiljnije saniralo štete našim sugrađanima. Što se događa kad se proglasi elementarna nepogoda? Kamere su sve tamo, svi su novinari, to je vijest, to čita predsjednik Vlade, trče ministri, trče svi državni tajnici, žele se slikati i žele pokazati sliku kako je Hrvatska socijalna država, kako iskazati empatiju prema građanima čija imovina uništena je i tamo im daju obećanja da, bit će vam nadoknađena šteta, bit će vam sanirani ti problemi s kojima ste se susreli. Međutim što se događa kad se kamere ugase? Rade se procjene šteta, dostavljaju, donosi se odluka i u konačnici građani dobiju desetke ili 100 kuna za naknadu štete. I naravno da su onda razočarani. Pa zašto im onda dajemo lažna obećanja da ćemo kroz ovaj zakon i kroz ova sredstva im sanirati štetu? To nije fer prema našim građanima i to nije pravi odnos prema našim građanima. Kaže se da može se iz Europskog socijalnog fonda povući sredstva za sanaciju ovih šteta a koliko smo u tom bili uspješni, najbolje pokazuje primjer iz 2017., 2018. gdje nismo uspjeli povući sredstva iz ovog fonda za sanaciju šteta od požara na šumama dok recimo Španjolska i neke druge države jesu. I tu do kraja nismo razradili metodologiju, uskladili je sa europskim direktivama kako bi mogli povlačiti iz fonda i tu evo jedan od zadataka da kroz pravilnik koji je najavljen i metodologije se uskladimo da bi mogli kvalitetno napraviti izvještaje, registre i da bi onda mogli povlačiti sredstva, znači još uvijek i to treba reći, nismo sposobni za to a ovaj primjer koji sam naveo to potvrđuje. Također, evo ovdje želim iznijeti negodovanje naših poljoprivrednih proizvođača koji su upućivani da kroz program mjera ruralnog razvoja i mjeru 5.2.1. bila rađena ona velika kampanja nakon onih požara u Dalmaciji, prijavite što vam je stradalo u požaru, vašim voćnjacima, maslinici, vinogradi na mjeru 5.2.1. i usudim se reći da je koštala više ta kampanja na javnim medijima nego što su naši proizvođači dobili sredstava a ne mogu vam reći koliko su dobili jer sam tražio podatak iz Ministarstva regionalnog razvoja pisanim putem kao saborski zastupnik i nisam odgovor odnosno dobio sam odgovor da sukladno Poslovniku Sabora, članak 140., uputim dopis odnosno pitanje. Znači pogriješio sam proceduru ali očito se želi zamagliti i sakrit podatak da je više koštala ta kampanja na javnim medijima nego što je povučeno sredstava za mjeru 5.2.1. za uništeni proizvodni potencijal jer jednostavno najveći dio tih nasada ili nije u sustavu potpora, nije u ARCOD-u i trebalo je ljudima reći nećete dobiti naknade, zato trebala je država iz vlastitih sredstava povećati sredstva za ove iznose, tada smo mi kao klub HSS-a tražili da se u proračunu poveća ta stavka na 200 milijuna kuna, povećana je sa 20 na 100 milijuna i građani su dobili par 100 kuna, ni negdje 3% od ukupnih šteta što je stvarno malo i u biti ljudima šaljemo poruku ma ne vrijedi vam prijavljivati štete jer su iznosi naknada premali i to predugo traje i nećete si s tim pomoć. Jednostavno na ovaj način to nije dobro riješeno. Kad se proglašava elementarna nepogoda sve kreće od jedinica lokalne samouprave, od načelnika, izvršne vlasti, predstavničke vlasti ali treba reći da nisu sve jedinice lokalne samouprave u istom položaju, nemaju isti fiskalni kapacitet, nema dovoljno stručnih i kvalitetnih ljudi da bi povjerenstvo odradilo posao. I najveći dio tog posla su na terenu odrađivali djelatnici kad je riječ o poljoprivredi i štetama u poljoprivredi, djelatnici Poljoprivredno-savjetodavne šumarske službe koje sad više nema. Sad su djelatnici Ministarstva poljoprivrede, pa vas sad pitam, tko će sad izići na teren, da li će općina morati tražiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede da može angažirati ljude i da li će dobiti tu stručnu pomoć, to nije riješeno i to se mora riješiti jer u jedinicama lokalne samouprave nema toliko kolega agronoma, veterinara i drugih struka koji neće izaći na teren i dati stručnu pomoć jedinici lokalne samouprave, predstavničkom tijelu i izvršnoj vlasti i to, evo, država zakazala i to treba treba kroz Pravilnik i metodologiju riješit. Također je ovdje, već spomenuto je problem prosječnih cijena poljoprivrednih proizvoda i drugih građevinskih objekata koje mi nemamo kvalitetno ustrojeno i onda se javljaju različiti podaci. Kažu neki, napuhuju se štete, a nije istina, samo se želi biti objektivan u onim stručnim znanjima ljudi koji rade u tim Povjerenstvima, da se to kvalitetno i odradi. Naveo bih i nekoliko primjera nebrige države kad je riječ o sanaciji šteta od elementarnih nepogoda. Pa evo primjerice, Slavonski Brod, prošle godine za Uskrs, ne zna se tko je kriv, zagađena je pitka voda, nema pitke vode, digne se Stožer za zaštitu i spašavanje, Stožer civilne zaštite, angažiraju se tvrtke, pitka voda se nabavi, razvozilo se, dijelilo se građanima. Međutim, još dan danas, koliko ja imam informacije, te tvrtke nisu dobile naknadu za distribuiranu pitku vodu, pa pitam, koja se dijelila građanima, pitam ovdje državnog tajnika da li ima tu informaciju, ako nema, molim da mi se odgovori da li će bit plaćeno, znam da je uredno poslana sva dokumentacija da se to plati. Još uvijek građani grada Slavonskog Broda ne znaju tko je zagadio vodu, dobili su pitku vodu flaširanu, dijelilo im se, ovima koji su bili u potrebi, a tvrtke koje su dale tu vodu, nisu dobile naknadu za angažirana sredstva. Pa evo, to nije u redu i to se mora ispraviti. kad je riječ o štetama u poljoprivrednim kulturama, naveo bi primjer općine Staro Petrovo Selo, gdje je napravljena procjena, predano na vrijeme sve i od 26 općina i 2 grada, jedino Staro Petrovo Selo nije dobilo naknadu štete, a znate zašto, jer je procjena šteta bila negdje na poljoprivrednim kulturama ispod 50% jer su ljudi kvalitetno i stručno odradili posao, a netko je na državnom Povjerenstvu donio odluku da se nadoknađuje šteta samo ako je preko 50%, a u Zakonu stoji da se nadoknađuje šteta ako je viša od 30%. Nemojmo u procesu donošenja odluka neke oštetiti zato što se to nekome sviđa ili ne sviđa, nego budimo ravnopravni prema svima, nek svatko ima jednaku šansu da dobije naknadu štete, pogotovo kad se kvalitetno na terenu odradi posao. Također je ovdje spominjana i polica osiguranja. Da, ja sugeriram svim poljoprivrednim proizvođačima, osigurajte svoje usjeve i nasade i svoju proizvodnju. Međutim, treba reći i činjenicu da osiguravajuće kuće tu rade nered na tržištu, da nema pravog sređenog sređenog tržišta kod osiguravatelja, da ucjenjuju naše poljoprivredne proizvođače, da su te police još uvijek visoke, pogotovo sad kad se sufinancira od strane EU, Ministarstava, pa i regionalne samouprave, da su cijene otišle u nebo, a da naši poljoprivredni proizvođači na kraju ne dobiju adekvatnu naknadu. Primjerice, ako vam tuča uništi nasad jabuka, oni vam priznaju samo ono što je ostalo na stablu i što je oštećeno na stablu, a ono što je jabuka pod stablom, to nije šteta, to nije bio urod. to su jedni od primjera zašto se naše ljude destimulira da osiguravaju usjeve i nasade, tu Ministarstvo poljoprivrede mora odigrati ulogu da sa osiguravajućim kućama napravi pravila igre kako bi se ispravno postupalo prema našim poljoprivrednim proizvođačima. Spominjano je ovdje žutica vinove loze i tu je, klub HSS-a rekao je da s 5 milijuna kuna, koliko je u državnom proračunu je premalo i to je samo za istarske vinograde, a šta je za vinograde u Zagorju, Međimurju, a sutra i u Slavoniji jer je i tamo primijećen ovaj cvrčak. A najavio bih i nebrigu za svinjogojstvo gdje smo mi kao klub tražili da se stavi u proračun 5 milijuna kuna za svinjogojstvo jer nam je na granici opasnost od afričke svinjske kuge i tu nismo predvidjeli ni jednu kunu da bi zaštitili svoje svinjogojstvo, toliko nam je stalo do poljoprivrede i do naše proizvodnje. A evo, obično 15. 4. krene program zaštite nasada i usjeva od tuče i to je jedan vid elementarne nepogode, krene aktivna obrana od tuče. Ja sam postavio pitanje Ministarstvu poljoprivrede koliko je u 2018.-toj nabavljeno raketa da bi se ta obrana mogla provodit, uputili su me na Državni hidrometeorološki zavod, dobio sam i od njih odgovor. Znate koliko je nabavljeno u 2018.-toj? Niti jedna raketa, a županije su uredno uplatile sukladno zakonskoj obvezi svoj dio. Pa vas pitam, gdje je potrošen taj novac, za što i kani li se onda ukinuti obrana od tuče raketama i ostaviti naše poljoprivredne proizvođače na milost i nemilost elementarnih nepogoda. Želimo mi proizvodnju hrane u RH i želimo li zaštiti našu proizvodnju? Očito da ovim primjerom ne i tražim da se žurno raspiše natječaj za nabavku raketa i da se osigura na svakom raketnom mjestu, na svakom onom našem raketaru po selima, a ima ih 300-tinjak u Slavoniji i na taj način čuvamo radna mjesta u Slavoniji i Baranji, da oni imaju s čime raditi i zaštitit usjev dok god je na snazi da u okviru Zakona o obrani od tuče se koriste i rakete. Zašto se onda i ne nabave? Ovo je jedan vid nebrige za selo i poljoprivredu i Slavoniju. Hvala lijepo. Hvala. Sada je na redu g. Kažimir Varda ispred kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, reformista i Nezavisnih zastupnika, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, ja imam potrebu zapravo

na osnovu takvih procjena radite i prijedlog, Konačni prijedlog Zakona. Budući se očekuje promjena čitavog niza klimatskih parametara s posljedicom veće učestalosti i intenziteta ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja. svjedoci smo da zbog globalnih klimatskih promjena RH je također suočena s čestim prirodnim nepogodama, ponekad i više puta tijekom godine na istom području koje uzrokuje štete na imovini. E sad, ono što mene posebno zanima vezano je uz čl. 3. Konačnog prijedloga zakona. i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite. Mislim da bi ovaj stavak trebalo proširi. Što to znači? Što to znači? Ako su i namjerno izazvane, to je jasno. Zapali, uništi, to mi je jasno. Ali, koje su nastale zbog nemara, ako se ne održava parcela, okućnica, dolazi do požara koji nije baš na toj lokaciji nastao, ali se širenjem uništi i ta lokacija odnosno ta parcela, usjevi, nasadi, voćke itd. Mislim da bi to trebalo u popratnom, možda aktu, možda pravilniku detaljno razraditi. Upravo ovo nemar u najvećem dijelu, to smo vidjeli posebno kod požara, izaziva velike štete. Upravo taj nemar. I predlažem da to razmislite da se to odgovarajućim aktom riješi. osiguranja, ovo na što je kolega Vlaović upozorio, imamo mi prilike koje osiguravamo kućanstva ili svoju imovinu također debelo osjetiti. Odnos osiguravatelja prema osiguranicima. Ovise od kuće do kuće i ovisi o, evo primjerice, susjed ima poplavu u stanu, vunene tepihe, osiguravatelju, da ga ne spominjem, prijavi, dakle poplavila je odvodne vode. Kaže mu osiguravatelj smotajte tepihe pa kad mi dođemo. Molim vas. Pa kad mi dođemo. Šta mu ostaje. Dajte da se nagodimo, dajte mi nešto da bacim te tepihe. Prema tome, ovdje mislim da postoji obveza da ministarstvo, gdje ćete vi u krajnjoj liniji i osiguravati sredstva iz EU fondova za namiru ovih šteta, da na neki način dogovorite ili nađete po javnom natječaju osiguravatelja koji koji ima sigurno rizik, ali će mu rizik bit daleko manji nego što je to sada. I čl. 15 stručno povjerenstvo. Meni je otprilike jasno na što vi aludirate, ali zavisi, normalno i o vrsti štete ili požar ili poplava ili grom ili pad aviona ili već nešto, ali meni se čini da bi ovim člankom također trebalo trebalo odrediti bar generalno, zavisno o vrsti štete, osniva se stručno povjerenstvo. Ono isto ne može biti generalno za sve. Vrste šteta. Znači zavisno o vrsti štete. To je samo u slučaju ako se zbog nedostatka specifičnih znanja, procjene štete od neprirodnih nepogoda ne može napraviti na razini lokalne samouprave ili grada Zagreba. Evo, uz ove napomene, Klub Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, bez Reformista, o tome smo pravovremeno obavijestili Tajništvo, prihvatit će ovaj prijedlog, konačni prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Ažurirat će se podaci. Sad prelazimo na pojedinačne rasprave, prvi je na redu g. Miro Bulj. **Bulj, Hvala lijepo. Opet ću ponoviti što sam kazao u ime kluba, da konačni prijedlog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda je ono što bi trebalo biti potrebo i ono što bi trebalo imati, ali ne u okviru 20 milijuna kn u državnom proračunu, a to ću taj financijski okvir ću još jednom obrazložiti jer moraju postojati nekakvi kriteriji koji će biti definirani ovim zakonom, moraju postojati izračuni i pretpostavke uslijed posljednjih 10 godina .../nerazumljivo/... naš koeficijent koliko je godišnje bilo šteta i da postoji nekakav financijski okvir, a ne da u državnom proračunu kako ste naveli financira se iz državnog proračuna, iz EU fondova štete i od donacija. Međutim, kad vidimo da u državnom proračunu 20 milijuna kuna, onda je to nemamo taj nekakav okvir financijski gdje će i jedinice lokalne samouprave i regionalne i županije, a poglavito pravne i fizičke osobe, bilo poljoprivrednici ili bilo koji drugi gospodarski subjekti ili fizičke osobe kao što je po pitanju bilo požara 2017. kad su bili veliki požari kao elementarna nepogoda, gdje ni danas ljudi nisu isplaćeni, njihove štete za obiteljske kuće. To sam ponovio u nekoliko navrata kad ste bili ovdje, ovdje treba biti široka platforma, vi ovim prijedlogom zakona ste rekli da se zna kome će se prijaviti šteta, da će postojati gdje se i do sada se prijavljivala šteta, da će postojati Registar, da će postojati povjerenstvo i da imamo određenu nadležnost. Međutim, sve bez financijskog okvira unutar proračuna i predviđanja je problem jer se događa stihija i ljudima se isplati niti 5% u konačnici. Ja mislim da svih nastalih šteta .../nerazumljivo/... od elementarnih prirodnih nepogoda, niti 5% šteta. Zbog čega bi se trebala sva ministarstva uključiti? Sva ministarstva bi se trebala uključiti. Većina ministarstava, poglavito recimo Ministarstvo poljoprivrede. Evo ovdje mi navodimo sušu, ja ću spomenuti Sinjsko polje. Naravno da će biti suša u Sinjskom polju kad nemamo sustav navodnjavanja, mi imamo sustav odvodnje. i naravno da je neprirodno da u Sinju imamo, u ali da imamo navodnjavanje, 2018. g. koje se obećaju već godinama gdje imamo sred polja prolazi rijeka Cetina, gdje imamo plodno tlo, gdje imamo 6000 ha poljoprivrednog zemljišta, jednostavno blizina Splita, blizina mora bilo bi pogodno za bavljenje poljoprivredom a ovako su veliki rizici naših poljoprivrednika da se dogode elementarne nepogode i tako je nezamislivo da se kaže u Sinjskom polju imamo sušu. A opet ću ponoviti, više izvor Cetine, same Cetine nećemo govoriti pritoka rijeka, izbaci vode u jednom satu nego godišnje svi izvoru u Izraelu a Izrael se natapa, oni pustinju osvajaju a mi u oazi mira di čista bistra rijeka, znači tu treba uključiti Ministarstvo poljoprivrede. Idemo na Ministarstvo regionalnog razvoja, naravno da nije isto održavanje infrastrukture poslije, da nisu štete od elementarne nepogode isto u dalmatinskoj zagori, u Gorskom kotaru, u Lici, u Zagorju i brdsko-planinskim područjima nego negdje di su manji gradovi na manjoj površini gdje je bolja infrastruktura, gdje su im veći financijski kapaciteti, naravno da je lakše održavati i da su im puno manji troškovi. Samo navodeći primjer Gorskoga kotara koji je .../Govornik se ne prošlu godinu kad je bio onaj ogroman snijeg nanesene su ogromne štete na infrastrukturu, prometnice su bile rupa na rupi, uništene. Tu treba ogroman novac, ja sam bio poslije gore, gore su bili brojni dok je bio snijeg i dobro je pomoći kad je snijeg međutim mi moramo te lokalne samouprave znači kategorizirat po ovome pitanje a ne način kao što je napravljeno da smo mi donijeli Zakon o brdsko-planinskom području bez da smo znali okvir područja tj. koliko je broj jedinica lokalne samouprave, i sad vidimo u prijedlogu zakona koji je u javnoj raspravi, više nije 45 jedinica lokalne samouprave u brdsko-planinskom području nego se taj obuhvat proširio na 87 jedinica jedinica lokalne samouprave što je za 100% povećan broj a financijska sredstva su povećana samo za 10 milijuna kuna povećava se broj ili 35 na 45 i uglavnom gdje se povećao za nekakvih 20, 30% a u biti za 100% im poveća obuhvat tih jedinica. Znači brdsko-planinskim područjima primjera Knin, Drniš, Gorski kotar, kotar, Lika, to su općine koje nemaju financijske kapacitete, mali broj stanovnika, infrastruktura je rasprostranjena, poglavito prometnice lokalne, tko će to njima održavati, tko će im štete poslije toga platiti? Znači puno Znači puno je ozbiljnija priča od ovog PR zakona. Ovdje se trebaju uključiti svi. mora se uključiti Ministarstvo regionalnog razvoja uz Ministarstvo poljoprivrede a ne samo jednu stavku stavit a ta stavka kaže ovako, u proračunu 20 milijuna kuna za posljedice od prirodnih nepogoda, 20 milijuna kuna. Pa to jednoj općini u Slavoniji manjoj koja ima poljoprivrednika, kolji imaju nekoliko 10-aka hektara, to su štete na tim površinama. Znači ovdje treba jedna široka unutar Vlade, znači unutar resorna suradnja da bi se prije svega prevenirale štete, tog sam naveo primjer navodnjavanja, rekao sam na primjer onoga odakle dolazim iz Sinjskoga polja a tako i na drugim područjima jer je nezamislivo, evo ja ponavljam još jednom, sve su Vlade obećavale otkad je RH. Sustav odvodnje je napravljen 50-ih godina, a sustav navodnjavanja nemamo. I naravno da tu očekujemo sušu. Naravno da poljoprivrednik tu neće proizvoditi, naravno da će taj koji se bavi poljoprivredom morati odseliti, on nema od čega živjeti. Znači mi ćemo više potrošiti sredstava a neće ih dobiti poljoprivrednik jer nema dovoljno novca da osigura svoje usjeve, nema uvjete, nema katastarske knjige uredne, nema zemljišne, znači to je jedan kompleksan i velik problem a ovaj zakon je u biti, ovim prijedlogom zakona ste samo utvrdili da će postojati registar, nadležnost tijela i do sada je bilo povjerenstvo, sad je na državno razini i bilo je povjerenstvo i županijsko i općinsko i prema županiji, gradovi i općine tražili bi da se proglasi elementarne nepogode međutim štete su evo ja, ne znam, ovdje ima i dosta lokalnih čelnika i ljudi koji su po gradskim vijećima, neka kažu koliko iznosima se štete isplaćuju poslije elementarne nepogode, to su iznosi teško do 10%, uglavnom okvirno je do 5%. A poglavito siromašnije općine, ponavljam još di su slabiji kapaciteti. Ponavljam, di su slabiji. Jednostavno one to ne mogu podnijeti. .../Govornik se ne razumije./... napisano iz EU fondova da će se financirati jednim djelom međutim to je sve pod upitnikom, i dandanas moramo govoriti kad govorimo o europskim fondovima općenito da je predviđeno RH bilo 10,5 milijardi kuna, da smo do sad povukli 900 milijuna. Pustimo priče svake godine ugovorili ili ćemo ugovoriti nego koliko smo povukli. Niti 10%. A uplatili smo 5,5 milijardi kuna od 2014. do 2020., znači završno. Eura, pardon. Znači ovaj zakon je PR koji će dobro poslužiti Vladi da se pohvali kako je napravila i ovaj zakon, ovdje nema znači te financijske omotnice koja je realno napravljena u okviru nekakvih izračuna a to Ministarstvo financija je moralo ovdje nama saborskim zastupnicima u obrazloženju predočiti naravno koliko očekuje štete godišnje u prosjeku u Slavoniji na poljoprivrednim usjevima. Mi to nemamo a siguran sam, samo u Slavoniji već je bar 10 puta nego ovaj predviđen proračun od 20 milijuna, ona znamo koliko prosječno požara očekujemo u posljednjih 10 godina, izračun u godini dana, mi taj izračun nemamo mi nemamo određene koeficijente, određene mogućnosti i međuresornu suradnju što bi tribalo napravit da se previnira da ne bude požara u šumama, znači koliko trebaju ulagat ministarstva, ovako mi samo evo paušalno, stihijski se događa kao šta je bio kad je bio požar u Splitu ili kad je bila poplava u Slavoniji kad je nasip pukao znači dogodila se stihija, ljudi se samoorganizirali po cijeloj Hrvatskoj, to velko srce je tada proradilo u cijeloj Hrvatskoj pomoći su stizale, međutim to je bila stihija to nije bio sustav organiziran. još jednom ponavljam, molimo bih vas da riješite štete koje su nastale …/Upadica: Hvala./… požara da isplatite ljudima za njihove obiteljske kuće, koje još niste riješili. Hvala lijep. **Radin, Furio (Nezavisni)** Prvu repliku ima gospodin Željko Lenart. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, pa kolega Bulj dobro ste primijetili da svega 20 miliona kuna je namijenjeno za ovu namjenu što je premalo, pogotovo ako gledamo da je nedavno Vlada potrošila 65 miliona kuna za nabavku mobitela. Mislim da su mobiteli daleko manje važni od naknade štete od elementarnih nepogoda. No moramo i reći to da država nije kriva što se dešavaju elementarne nepogode, ali je kriva zato što je uništila sustav za obranu od tuče, kriva je zato što ne održava kanalsku mrežu i propuste i dolazi do poplava i jednostavno su to uzroci često puta šteta koje su daleko veće nego što bi one trebale biti. Đabe nam je sada uvoditi još nove kategorije šteta kada s ovih 20 miliona kuna ne možemo niti jednu mrvicu šteta koje nastanu pokriti i nadoknaditi onima koji su oštećeni. Hvala. **Radin, Furio Slažem se da je to premali iznos, evo složit ćemo svi ovdje saborski zastupnici, bilo iz većine ili iz manjine, da su to minorni iznosi i naravno da tu još ima šteta, ovdje su u zakonu nabrojane štete, ima ih 12, tj. nabrojane su prirodne nepogode, ja sam napomenuo u ime kluba da je jedna vrlo bitna posljedica šteta prirodnih je, zagađenje, onečišćenje izvora Jadra gdje cijeli splitski bazen ne može, ne koristi vodu. I to su ogromne štete il za lokalnu samoupravu jer mora organizirati da imaju ljudi pitku vodu. Građani moraju kupovati vodu u trgovinama koja je 10 puta, 100 puta skuplja nego ovaj šta je ovaj u javnom vodovodu. Znači imamo mi tu šteta koje postaju, međutim ovdje treba uključiti sve

vam gospodine podpredsjedniče, gospodine vidi se vaše elementarno nepoznavanje metodologije isplate šteta. Vi ste govorili neki se naplate 100%, neki ništa, pa onda govorite o požaru Split, pa o Cetini, dakle nije točno to. Metodologija isplate šteta je takva da su se svi koji su imali valjani zahtjeve što se tiče požara Split naplatili po ključu isto. Onda opet govorite da se naplate 5%, postoji metodologija. Suša jel vi zbilja mislite da ijedna država na ovom svijetu isplaćuje kompletno sve štete za sve elementarne nepogode iz državnog proračuna i zbilja vi mislite da bi izvori Cetine i navodnjavanje i ne znam što ste govorili melioracije trebale biti predmet ovog zakona o kojem mi danas govorimo. Ja mislim da ne. Taj zakon je dobar okvir za dodjelu šteta, a vi govorite o piaru, piar ste vi, vi sebi govorite o piaru. Poljoprivreda, poljoprivredna proizvodnja nema nikakve razlog da se osigurava, da Hvala lijepa, gospodin Bulj odgovor. Imamo samo uvoznu poljoprivrednu politiku, uvoznih lobija koju vi zdušno štitite i po pitanju svinjogojstva ja ne vidim da nije razlog da razgovaramo o elementarnoj nepogodi suši jer je predmet zakona. Predmet ovoga prijedloga je suša, pročitajte ako ste pročitali ili vi kao sveznalac pročitajte ovo šta vam je predložilo ministarstvo ovaj zakon, pa ćete vidjeti da je suša navedena, a potvrdit će ljudi koji dolaze iz cetinskog kraja, Dalmatinske zagore da je sramotno da mi u 2019. godini nemamo navodnjavanje Sinjskog polja. Nebitno tko je na vlasti ali vi kao sveznalica ste i doveli, vi sveznalice koji sve rješajete u europskom duhu da ste doveli poljoprivrednu na dno dna. Gora je nego iz Drugoga svjetskog rata …/Upadica: Hvala./… i na to vam ne mogu ništa drugo nego čestitati. Uspjeli ste u vašoj namjeri.

S nama su na galeriji učenice i učenici Strojarske tehničke škole Faust Vrančić, iz Zagreba, pozdravimo iz s pljeskom, molim vas Hvala lijepo. Sada idemo dalje sa točkom dnevnoga reda, podsjećam, Konačni prijedlog Zakonima o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, na redu je g. Josip Đakić, koji će imati pojedinačnu raspravu. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče sa suradnikom, evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, koji je u drugom čitanju ovaj zakon je djelomično posljedica prirodnih nepogoda koje treba urediti na puno kvalitetniji način nego što je to do sada bilo. Znači ovim zakonom se je puno toga izmijenilo i definiralo, kako bi on bio funkcionalan i efikasan u otklanjanju i podmirenju i sanaciju štete koje se događaju od elementarnih nepogoda u RH. Prirodno Prirodno nepogode su posljedica nekoliko godina prilično su česta pojava, a one su požari, poplave, klizišta, tuče i druge vremenske nepogode koje nanose ogromnu štetu na imovini građana RH i ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju i gospodarsku stabilnost pogođenih područja. Jedan od ciljeva ovoga zakona je postizanje efikasnije evidencije svih šteta, nastali uslijed prirodnih nepogoda, koja bi se vršila na jednom mjestu, putem aplikativnog rješenja registra …/Govornik se ne razumije./… od prirodnih nepogoda. Štete se vrlo rijetko podmiruju u potpunosti, građani koji su oštećeni u prirodnim nepogodama revoltirani su u iznosima kojim se isplaćuju, nemogućnosti i stabilizacije poslovanja oštećenika, neučinkovitosti postojećeg sustava dodijele pomoći zbog iznimno malih sredstava koje se dodjeljuju kao pomoć, potiču na potrebu podizanje svijesti o važnosti osiguranja poljoprivrednih usjeva, imovine i svega ostaloga što je Zakonom o poljoprivredi definirano da Ministarstvo poljoprivrede, potiče i subvencionira osiguranje poljoprivrednih usjeva kao i svega ostaloga u dostatnom iznosu i mislim da je obavezno osiguranje bi trebalo biti zapravo vezano uz poticaj, o čemu sam puno puta govorio i na komisiji. Jer uzaludni su poticaji, ukoliko nije usjev osiguran, poticaji su bespredmetni i sav teret nastaje nastaje i stavlja se na komisiju za utvrđivanje štete, pa onda i na državni proračun, koji u ovim godinama nikada nije bio dostatan, da bi namirio sve ono što se je dogodilo. Police osiguranja koje su subvencionirane od Ministarstva poljoprivrede sigurno su najbolji način kako u većini da se saniraju štete u punom iznosu, ali i ova definicija, kroz ovaj zakon jasno govori o tome. Nekoliko puta smo govorili o tome što su donosi, recimo, poplave i zbog čega u većini one jesu zbog prevelikih oborina, nevremena koja se događaju, sve češće i sve veće su poplave na našim područjima. Vidjet ćemo što će se dogoditi u proljeće kad se snijeg s Alpa otopi, kada krenu vode dole, kako ćemo to spriječiti. Ja sam u svojim raspravama i u prvom čitanju, kao i u nekim drugim raspravama, govorio o tome zašto i što je uzročno posljedična veza poplava. Poplave kao takve jesu zbog prevelikih oborina, no, kapaciteti naših rijeka i apsorpcija naših rijeka je bitno smanjena. Protočnost njih i nataloženost s materijalom, šljunkom, pijeskom, drvom i ostalim predmetima, u našim rijekama je ogromna. ogromna. Ne čišćenjem u zadnjih 10 godina naših rijeka, prepolovio se kapacitet i rekao sam jednu slikovitu pojavu ili primjer, da ne možemo nasipe graditi duplo šire i dva puta veće jer će korita rijeka doći na vrh nasipa u konačnici i to je logika koju moramo znati, znati, moramo otkloniti, da čišćenje rijeka ima multipraktivni faktor na proračun RH, da se država ničime neće obavezati da bi morala ulagat, nego iz izvađenog materijala naplatiti sve ono, pa i štete također mogu bit pokrivene sa poslom koji se događa na našim rijekama. Rijeke su potencijal i o njima treba stvarno iskreno razmišljati i zakonski regulirati. Iako smo promijenili Zakon, iako govori Zakon o tome da se eksploatacija mineralnih sirovina u našim rijekama može događati, ona još uvijek nije u primjeni. Agencija za plovne puteve ili Agencija za vodne puteve u konačnici, nisu izvršile svoju zadaću, promašile su funkciju, ništa nisu učinile, pa je tako i Luka u Osijeku zapravo zamlađena i nije očišćenja, tako da brodovi tamo teško pristaju. Plovni putevi zapravo ne postoje skoro više, sve su to posljedice, a o poplavama o kojima govorim i šteti od poplava, evo, stvarno možete dočarati što se događa. Nitko o tome zrelo i ozbiljno ne želi saslušati i otkloniti. Da bi što manje bilo troškova u proračunu, nužno je prionuti jasnom cilju, a to je da se plovni putevi čiste, da kapaciteti naših rijeka koje su nataložene do 2m sa materijalom, osim na području Zagreba gdje je izvađen sav materijal i zapravo je metar dublje korito, samo na tom području, a sva druga područja i Save i Drave i Dunava i Une su zapravo nataložena ful maks. Evo, to je ono što primjećujem da nije dobro u RH, a uzrokuje štetu, a može biti korist za proračun jer ako računamo da smo kroz proteklo vrijeme materijal za cijeli koridor PC uvezli iz Republike BiH tj. iz Republike BiH tj. iz Republike Srpske i platili ga kao uvozni materijal, zapravo je on naš. On je naš, iz naše Save je izvađen materijal, iz naše Une i prodan nama da bi napravili cestu. Mi stvarno kao da smo na nekom drugom planetu i da ne znamo upotrijebiti svoje Zakone, dok Mađari vade šljunak, dok Srbi vade šljunak na Dunavu, mi smo to zabranili. Zabranili i ja sam se protivio puno puta, isposlovan je Zakon da se može, ali pravni akti još nikada nisu saživjeli. Primjećuje se da je ovaj Zakon vrlo recitativan po pitanju naknade šteta. Člankom 4. propisuje se načela koja su nadležna tijela u obvezi primjenjivati prilikom određivanja kriterija raspodjele pomoći za djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Ta načela nalažu uzimanje u obzir opsega nastalih šteta, utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi, onemogućavanju nesmetanog funkcioniranja gospodarstva. prirodna nepogoda može se proglasiti samo pod uvjetom propisanim čl. 4. ovog Zakona, a pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete na imovini koja je osigurana. Šteta na imovini koje su izravne namjerno ili iz krajnjega nemara, neizravne štete, štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javnoj namjeni, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama, štete na objektu ili području koje je proglašeno kulturnim dobrom, štete nisu na popis propisan način unesene u registar. Evo, to je ono što je recitativno u Zakonu možda i trebalo bi o tome još porazgovarati. Štete u slučaju osiguravajućih rizika za imovinu koja nije osigurana ako je vrijednost oštećenja imovine manja od 60% vrijednosti imovine. Nadalje, ovim Zakonom propisuju se i rokovi u kojima je potrebno izvršiti niz radnji. Rokovi teku od dana proglašenja prirodne nepogode. Međutim, treba istaknuti da rokovi za postupanje nadležnih tijela nakon potvrde konačne procijene štete, nisu propisani. Kada govorimo o izravnim sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, onda ovaj Zakon predviđa sredstva iz državnog proračuna, sredstva Fondova EU i donacije. Ja bih tu stavio i postotak u budućnosti od eksploatacije mineralnih sirovina iz naših rijeka, da bude upotrijebljen za sanaciju šteta od poplava. To bi bilo dobro i mislim da bi to bilo prikladno jer nadamo se da će krenuti i ta aktivnost na našim rijekama, što je nužda i obaveza. Nejasna je odredba čl. 22. kojom se predviđa primjena pravila o državnim potporama prilikom dodijele pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda poduzetnicima. Podsjetimo, čl. 107. Ugovora o funkcioniranju EU u st. 1. određuje da svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku kojima se narušava ili…/Upadica: Hvala/…prijeti da će narušiti tržište…/Upadica: vrijeme vam je isteklo. Na vaše izlaganje imamo 7 replika. Prvi je kolega Babić a nakon njega kolega Stričak. Izvolite kolega Babić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kažete kolega Đakić da je ovaj zakona funkcionalan i kvalitetan ali bih još nadodao da je on i transparentan, ažuriran i trebalo evo zbog naše javnosti reći samo dvije stvari. zakon, Zakon o zaštiti elementarnih nepogoda, sredstva su se isplaćivala na način da bi se odlukom Vlade ili odlukom Sabora a na prijedlog samog povjerenstva doznačavala sredstva iz državne riznice koja bi se nakon toga prebacivala općinama i gradovima a onda krajnjim korisnicima. I vi ste zapravo na samom kraju rekli a ja ću to još podebljati i podcrtat zapravo da će ovaj zakon koji u sebi ima pravilnik o Registru šteta o Registru šteta krajnji korisnik izravno moći prijaviti štetu i dobiti sredstva iz državnog proračuna i vi ste naglasili a ja podvlačim još, ali i iz EU-a što je jako bitno zbog onih kojima je šteta .../Govornik se Hvala lijepo. Kolega Babić, da, ovaj zakon je dobar no međutim ono i što sam rekao, nisam dovršio, u stavku 2. istog članka navodi se da su između ostalih potpore za otklanjanje šteta nastale šteta nastale zbog prirodnih nepogoda ili izvanrednih događaja spojive sa unutarnjim tržištem. Dakle ne predstavljaju narušavanje tržišnog natjecanja stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određenih roba u povoljniji položaj. Znači ne mogu se tretirati kao državne potpore. Vjerujem da ovim zakonom će biti puno toga lakše definirano i riješeno ali evo, ja apeliram i ovim putem da stvarno osiguranja koja su nužna i potrebna kod naših poljoprivrednika budu u što većem broju, da budu ona stimulirana i potpomognuta Ministarstvom poljoprivrede i da ćemo tako najbolje rješavati ali i da čistimo naše rijeke što prije kako bi imale veći apsorpcijski potencijal. Hvala. Iduća replika, kolega Stričak, nakon njega kolega Zekanović. Izvolite kolega Stričak. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Đakiću, vi ste dali u svojoj zaista konstruktivnoj raspravi niz primjera na koji način je moguće preventivno djelovati i spriječiti štete od prirodnih nepogoda. Naime, ovdje se smatra da kad su u pitanju elementarne nepogode ili štete prouzročene prirodnim katastrofama da nije moguće unaprijed recimo to nazovimo preventivno djelovati. Upravo ovaj vaš primjer s čišćenjem korita rijeka je jedan dobar primjer na koje načine je moguće ublažiti štete od poplava. se na taj način zaštititi stanovništvo, gospodarstvo i poljoprivredne površine em upravo čišćenjem korita na jedan način punimo državni proračun. A zasad svoj proračun pune Mađari i država BiH. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala lijepo. Pa kolega Stričak, da, nije to jedini primjer kako se može otkloniti ili pomoći, naravno i navodnjavanje koje bi trebale sve županije isprojektirati, isplanirati, početi raditi u zajedništvu sa Ministarstvom poljoprivrede bi bilo otklanjanje posljedica suša, navodnjavanja koje u cijeloj Hrvatskoj iznosi, ne znam, možda nekoliko sitnih postotaka, zapravo nisu dostatni. Budućnost poljoprivrede se ne može bazirati na očekivanju samog lijepog vremena, pravovremene kiše itd. Navodnjavanje je ono što treba biti budućnost i županije sve bi trebale prionuti ka tome da što više projekata realiziraju navodnjavanja kako bi imali što bolju kulturu, što veći prinos i što više ostvaruju prihoda. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeći je kolega Zekanović a nakon njega kolega Lenart. Izvolite kolega Zekanović. Poštovani kolega Đakiću, spominjete održavanje vodotoka, naravno, svi smo za održavanje vodotoka, međutim ovdje moram upozoriti na dvije stvari. Dakle blizini vodotoka jako često su mnoge nelegalne stambene građevine koje su čudom legalizirane i danas država Hrvatska troši milijune kuna da bi se te znači pojedinačne često zgrade, znači ne naselja, spašavala od poplave umjesto da se zapravo nije taj objekt mogao legalizirati ili da se te ljude jednostavno premjesti na neku drugu lokaciju što je po meni nedopustivo i suludo. A s druge strane kad govorimo o održavanju vodotoka, ne vodi se previše računa o zaštiti prirode, često se zapravo vodotoci ili dugotrajni, jaružen je neograđivanjem obala i pokosa zapravo ruše jer je vegetacija stala, to vi najbolje znate i drži obale znači znači fiksirane kada se vegetacija uništi, vodotoci stradavaju a to je često u tvrtkama koje održavaju vodotoke upravo u interesu a to se zove kriminal. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala lijepo. Pa kolega Zekanoviću, u pravu ste, svega ima u tom poslu kad gledate koji današnji tijek kad plovite čamcem ili bilo čime, vidite flora i fauna su različite a da naši zaštitari prirode su rigorozni. Oni čuvaju i ptice i životinje i biljni i životinjski svijet, zabrane na sve stavljaju tako da se nikakva djelatnost zapravo ne može događati. I u najmanjem obliku prirodne zaštite oni nađu način kako bi zabranili nešto. Gospodarska djelatnost ne smije stradavati zbog toga što netko štiti ptice. Taj isti kada dođe do poplava, nije uzeo čamac i premjestio gnijezdo. Nije utvrdio obalu. Nije došao postaviti nekakvu skretnicu kada dabrovi nabrane branu i očistiti to od njih. To se ne događa ali kritički se znamo osvrtati i primjedbe stavljati kako bi uvijek našli način kako zabraniti gospodarsku djelatnost. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeći je kolega Lenart, nakon njega kolega Vlaović. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa kolega Đakić, vi ste rekli otprilike citiram, mi smo donijeli zakone da ne možemo vršiti eksploataciju sirovina iz rijeka, mi smo ovo, ne znam na kog ste mislili, na vas iz HDZ-a ili na sve nas koji nismo mogli u tome sudjelovati. Vi ste svjesni isto kao i što ja znam da neki danas ilegalno eksploatiraju i na Dravi i na Savi i da to postoji, ali očito neki ljudi to mogu, su politički podobni imaju zaleđe, a ostali ne mogu. I smatram da time što ne dozvoljavamo vađenje građevinskog materijala iz rijeka u biti radimo veliki problem i tu se slažem s vama. No međutim, vi ste u prilici da te zakone sad promijenit ako niste mogli prije, ali u onom trenutku kad smo pristupali EU i preuzeli smo neke obveze, kao Natura 2000 jednostavno ruke vezane. Tad smo trebali o tome razmišljati, sad je malo i kasno za takve stvari. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo. A kolega …/nerazumljivo/… da jesmo i zabranu smo donijeli kojom se zabranjuje, ja sam bio zgrožen s time i kritički se osvrto na to i cijelo vrijeme tupim po tome, ja ću reći točno kada je donesena i što je, ali isto tako donesena je i promjena zakona za vrijeme kad je bio ministar Jakovina, ali podzakonski akti nikad nisu doneseni. I danas jednako tako stoji i ja na svakom povjerenstvu za štete govorim o poplavama i razlozima poplava i još jedanput ću objasniti zašto da korito rijeka raste do nivoa i zašto da se grade nasipi duplo veći neg što trebaju, pa to nema logike. Korito mora biti čisto, onda je apsorpcija veća i onda se može održavati nivo vode koji dolazi iz Austrije iz Alpa i od svud drugud. Hvala, slijedeći je kolega Vlaović, nakon njega kolega Križanić. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala podpredsjedniče, kolega Đakić drago mi je da ste vi spomenuli da je za Hrvatsku neprihvatljivo da se ne vadi šljunak i pijesak iz rijeka, da je to i gospodarski štetno i da to sigurno možemo opravdati pred Europskim vijećem i komisijom i da postoje modeli kako da se to ipak radi, zbog našeg gospodarstva, gradnje infrastrukture ali i zbog onih obrtnika koji su nabavili strojeve imaju opreme, zapošljavali svoju porodicu, moglo se makar na nekoliko mikro lokacija dozvolit tim ljudima koji imaju opremu i koji su zapošljavali svoje obitelji da se bave vađenjem šljunka i pijeska. I nedopustivo je da još uvijek nije riješena sedrena barijera kod Kadra ispod Slavonskog Broda i da je Sava tokom ljeta kod niskih vodova stajala neplovna, a trema 2, 3 milijuna kuna, to je jednostavno nebriga države prema Slavoniji zbog toga ljudi iseljavaju. Vodostaj vam u ljetnim mjesecima tu bude toliko nizak da možete pregazit u cipelama špičokama i otić na kafu kod komšije. Hvala. Hvala vam, izvolite odgovor na repliku. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala, uvaženi kolega da u pravu ste, nebriga, Agencija za plovne puteve ili Agencija za vodne puteve reko sam nije izvršila svoju zadaću, nekada je imala i 70 zaposlenih, njihovi projekti i planovi su rekli bi 0 bodova. Postoje mogućnosti, ni Natura 2000. ni bilo ko i tada postoje izuzeci po kojima …/nerazumljivo/… se i u parku prirode vadi kamen. I postoje rješenja, za sve postoje rješenja i može se, ali kad neko zatupi da se ne može, pa spominje Naturu 2000. pa sve poziva se na zelene što su rekli oni, pa poziva se na ove, al to opće nije točno, postoje izuzeća u kojima jasno se rješenje donosi odluka da je to gospodarski interes RH i tu je kraj priče. Tako piše u rješenjima, ako je u parku prirode gospodarski interes pa zašto nije u rijeci Dravi, na rijeci Savi, na Uni,

i znamo da je on potencijalni uzrok elementarnih nepogoda, poplava. A na tu temu sazivali smo i tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu i zbog navedenog me zanima da li vi mislite da bi Hrvatske vode ali i Ministarstvo zaštite okoliša trebalo sudjelovati kasnije u sanaciji šteta upravo zbog ovog problema kojega ste vi naveli. Zanima me i to šta mislite o tome, kojega vadimo iz rijeka, koji se sad vadi iz rijeka može koristiti za sanaciju obala i zečje nasipe, ali me zanima da li smatrate, a to do sad nije tako da možemo taj pijesak koristiti i u sanaciji šteta od elementarnih nepogoda na dotičnom području. Hvala. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, pa kolega Križanić jasno je da u proteklih 10 godina zabrana eksploatacije mineralnih sirovina je oko 5 milijardi kuna uvezanog šljunka, pijeska i kamena u RH što legalno, što ilegalno i ugrađeno u naše ceste, u naše autoputeve, u naše …/nerazumljivo/… kanalima, rijekama itd., pa to je novac koji je trebao biti na računu komisije za štete, 5 milijardi kuna, znate šta je to, pa 100% svaka šteta je mogla biti plaćena. Mi smo promašili, mi smo to dali u Bosnu, u Srbiju, u Mađarsku, od svima onima od kojih smo uvozili. Dali smo gotov novac, u tome je stvar i ja to ne razumijem, ja stvarno ne razumijem kako se neko može drznuti da takav, da takvu štetu napravi Hrvatskoj. Hvala vam. Izvolite, o posljedicama elementarnih nepogoda za selo i seljaka, međutim ja mislim da najveća opasnost za našeg poljoprivrednika ne dolazi od prirodnih katastrofa već od politike jedne stranke, odnosno bolje rečeno stranaka koje su vladale Hrvatskom, a koje su vodile politiku precijenjenog tečaja kune i veliku, velike poreze presije koja je rezultirala doslovce nestankom i propasti hrvatskog sela čega smo svi svjedoci. I zbog toga odnosno zbog činjenice da je uvozna hrana jeftinija od domaće mi zapravo imamo i slom poljoprivrede i problem masovnog iseljavanja iz ruralnih područja. Hvala. Hvala, završili sa replikama. Nastavljamo dalje sa pojedinačnom raspravom, slijedeći je kolega Damir Felak, izvolite kolega. Poštovani dopredsjedničke Hrvatskog sabora, gospodine državni tajničke sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege pred nama je Konači prijedlog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. Čuli smo do sada puno razloga zašto se ovaj zakon donosi, mislim da je sve ono što je rečeno u korist ovog zakona u redu i pozdravljam donošenje zakona, on mora regulirati neke stvari i sigurno nosi određena poboljšanja. Onaj dio s kojim se svi, ne slažem, onaj dio s kojim se ne slažemo pojedinačno i po klubovima je to koliko bi država trebala sudjelovati u svemu tome. Ja još jednom želim naglasiti, početi od samog naslova zakona koji govori o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, ali se u samom tekstu obrazloženja zakona i u samom zakonu govori o djelomičnom uklanjanju posljedica nepogoda. Isto tako u samom obrazloženju ima jedan stavak koji svi zaboravljaju, a kaže ovaj zakon ne predstavlja bilo kojeg oštećenika da se njime automatski koristi već je ovo propis kojim se pruža određena vrsta pomoći koja može u nekim segmentima biti i humanitarna i nema svoje izvorište na način da se bilo kome izravno omogući korištenje određenog prava. Naime, u slučajevima nastanka šteta u razmjerima koji prelaze mogućnosti djelomične sanacije u okvirima ovog zakona, sredstva se osiguravaju temeljem drugih pravnih propisa. Znači nije ovo jedini propis na osnovu kojega se može pomoći ljudima u slučaju prirodnih nepogoda. Ovaj sam zakon ima dobrih strana, koje ću ja ovdje ponoviti, to je sigurno formiranje Registra šteta, gdje se na jednom mjestu onda objedinjavaju sve štete, isto tako, točno precizira na koji način se štete procjenjuju, tko to treba vršiti, na koji način i kojim redoslijedom. I do sada smo to sve to imali u Zakonu o elementarnim nepogodama, koji se ukida donošenjem ovoga zakona, ali mislim da je ovdje to kvalitetnije razrađeno. Kao član Državnog povjerenstva za uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, odnosno do sada elementarnih nepogoda, sigurno da svi smo se susretali sa nemogućim situacijama i toliko puta spominjanim ovim iznosom od 20 milijuna kuna koje je bio predviđen u državnom proračunu, a recimo 2017. godine su elementarne nepogode čini mi se premašivale, procjena šteta premašivala 4 milijarde kuna. jasno je svima da je to nemoguće namiriti i ljudima nadoknaditi štetu, po ovom zakonu ili iz tih sredstava, iako moram pohvaliti Vladu da je u toj godini iznašla dodatnih 80 milijuna kuna pa se na kraju rasporedilo 100 milijuna kuna za uklanjanje posljedice šteta šteta od prirodnih nepogoda. Ono što je u ovom zakonu dobro i na što nas upućuje ovaj zakon je to da se treba maksimalno ići na izgradnju svijesti ljudi da svi koji se bave i poljoprivredom, ali i koji imaju bilo kakvu imovinu, da tu imovinu moraju osigurati i tu su već govorili i pojedini predstavnici klubova da u tome postoji mogućnost pomoći znači kod samog osiguranja i od strane jedinica lokalne samouprave i iz iz fondova EU, a ljudi jednostavno sami moraju shvatiti ako se na veliko bave poljoprivredom, da treba osigurati svoje usjeve, odnosno svoje buduće proizvode jer jednostavno očekivati da će država podmiriti štetu u apsolutnom iznosu ili barem većem iznosu jednostavno nije realno i to se ne događa kao što je netko rekao, nigdje u svijetu. Da li ovaj iznos može biti i nešto veći, možda i može, a i vidjeli smo kada su te štete bile velike, da je država iznašla dodatnih 400% više sredstava i vjerujem da će i ubuduće otprilike biti tako, ali treba raditi na ovom osiguranju i složio bih se sa g. Vlaovićem koji je rekao da su sada osiguravajuće kuće počele koristiti i dizati te premije, po meni isto tako previsoko jer vide da kod osiguranja pomažu, počeli su uključivati znači i drugi čimbenici, a ne samo fizičke fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivredom i odjedanput su te premije postale puno veće. Mislim da bi se i tu uz određene napore resornih ministarstva moglo nešto učiniti da te premije budu realne i da se što više ljudi, da što više nekretninama neću posebno ni govoriti, mislim da bi svako tko ovoga na pravi način želi zaštiti svoje nekretnine morao iznaći sredstva da ih i osigura. Isto tako, ovaj zakon nam daje mogućnosti znači i govori da se ne, da se neće isplaćivati štete na nelegaliziranim objektima, ali ipak je dao mogućnosti u kojim slučajevima je to moguće i tu se slažem s ovim amandmanom i g. Križanića koji je rekao da treba točno precizirati koje su to socijalni slučajevi, socijalne situacije kada bi trebalo nadoknaditi štete i ljudima koji eventualno nisu legalizirali odnosno ozakonili svoje objekte, a dogodi im se možebitna šteta. Jedan od načina kako bi se smanjila potreba za sredstvima za podmirenje šteta je sigurno i prevencija i o tome puno govori evo g. Đakić što se tiče poplava i o tome, tu se ne bih ponavljao, ali mislim da možemo navesti kao jedan vrlo dobar primjer prevencije prošlogodišnju požarnu sezonu gdje do samog kraja, gotovo do samog kraja ljeta nije bilo ozbiljnijeg požara, tada su nam se dogodila dva, tri ozbiljnija požara, ali još uvijek je to bilo kudikamo manje nego u godinama prije i ja se nadam da će se na taj način stvari s požarima nastaviti događati u idućem razdoblju, u idućim godinama, a tu je upravo jedan od glavnih razloga prevencija, prevencija, puno jače motrenje nad šumama, šumskim zemljištima, gdje se uglavnom događaju ovi veliki požari, znači na našem Mediteranu, na obali gdje su velike suše, puno jače i tu se može, danas ima i puno modernih sredstava za motrenje i pravovremeno otkrivanje požara, tipa dronova, tipa kamera i drugih načina i mislim da će se tu puno postići time. Jasno, ne smije se nikad zaboraviti i onaj čimbenik ljudskog faktora i izgradnja protupožarnih puteva, dovoljno sredstava za prosijecanje šuma, za čišćenje šuma i u tom dijelu sigurno da možemo prevencijom spriječiti dosta šteta. No, na neke štete, nažalost, ne možemo utjecati, evo, ovih dana nas nas je zadesio snijeg, sigurno će biti određenih šteta, šteta i od snijega, to su neke stvari na koje teško možemo utjecat, ali ima evo, ovih stvari koje stvaraju velike štete na koje možemo sigurno prevencijom utjecati. I na kraju, želio bi reć neke čisto konkretne primjedbe i mislim što bi trebalo popraviti u Zakonu, u čl. 31. st. 1. poziva se na rokove iz čl. 28. st. 4., mislim da bi trebalo dodati st. 5. jer on se tiče Grada Zagreba. tako čl. 43., rok je do kraja siječnja dan, g. Križanić je dao Amandman da to bude do kraja veljače, znači, to je rok u kojem bi sve jedinice lokalne i regionalne samouprave trebale trebale donijeti svoje planove. Inače, u samom Zakonu, taj rok je 30. studeni, ali iznimno za ovu godinu, pošto Zakon nije donesen u prošloj, je on trebao biti 31. siječanj, jasno nam je da je to nemoguće jer Zakon još nije donesen, a mislim da je i ovaj rok do kraja veljače, prekratak, pa je moj prijedlog ili da se on produži na 31. ožujak ili da se taj stavak makne skroz iz Zakona jer sam Zakon govori u čl. 17. i 18. da su jedinice lokalne samouprave dužne donesti svoje planove gospodarenja do 30. studenog za narednu godinu. Ako nismo stigli za ovu godinu, onda je pitanje da li to sad treba donositi do kraja ožujka jer vjerujte, neće stići općine, gradovi i županije donijeti to do kraja veljače ili ostaviti da ova godine bude ovako kako je, a da se onda do 30. 11. donese planovi gospodarenja za iduću godinu. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa. nije ovo jedini Zakon koji osigurava štetu, istina je, i Zakon vezan za zaštitu od elementarnih nepogoda i Zakon o zaštiti i spašavanju. Međutim, neki dijelovi Zakona vezano za elementarne nepogode su ukinuti, a zapravo su pridodani ovom novom Zakonu. Dakle, naši uvaženi saborski kolege iz oporbe su danas pokazivali skepsu prema ovome Zakonu govoreći zapravo samo o iznosu sredstva koji je osiguran. Međutim, država nije maćeha svom vlastitom narodu i naravno da će u trenucima kada se dogodi elementarna nepogoda, ona to može ili na sjednici Vlade odnosno odlukom HS-a povećati sigurno ovaj iznos ukoliko je potreban za tu tu elementarnu nepogodu ili štetu koja bi moguće nastala. Ja se sjećam, recimo, šteta koje su bili u Imotskoj krajini zbog dugotrajnih mrazova, problem je bio u isplati. Dakle, država je isplatila, ali to je jako dugo trajalo i zapravo nije bilo učinkovito za poljoprivrednike. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Zahvaljujem kolega Babić na ovoj replici. Upravo krenut ću od ovoga zadnjega što ste rekli, upravo da, točno je, ovaj Zakon omogućava, trebao bi omogućiti da ta ta isplata bude u puno kraćim rokovima i puno jednostavnije nego što je to bilo do sada. Do sada se, znači, moralo donijeti odluka, pa se sredstva iz državne riznice prebaciti na jedinice lokalne samouprave, pa su one prosljeđivale dalje oštećenicima, sada bi to išlo pojednostavljenim putem i mislim da će to ovaj Zakon omogućiti i mislim da nema razloga za skepsu, ovaj Zakon je dobar u onom svom okviru koji to može učiniti. Ja sam govorio da je 2017.-te sa 20 milijuna kuna Vlada podigla taj iznos na 100 milijuna kuna, siguran sam da će, ako ne daj Bože dođe dođe do nekakve velike prirodne nepogode, se iznaći sredstva u državnom proračunu da se ljudi obeštete koliko god je to moguće. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeća replika, kolega Lončar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Felak, u čl. 3. predloženog Zakona, slažem se s vama ovo što ste rekli kad je u pitanju ovaj Zakon, kad su u pitanju tehničke provedbe. Međutim, u čl. 3. kod prirodnih nepogoda je u st. 2. opisano sve što se odnosi na elementarne nepogode. koju ja nisam zamijetio, a to je nepogoda kao što je pijavica. Svi znamo kako ona djeluje, na koji način i koliko ona usko djeluje i koliko štete može napraviti, pa vas pitam evo, da li smatrate da bi pijavica trebala biti u opisu st. 2. čl. 3.? Hvala. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem kolega Lončar, pijavica, to bi ipak pitanje trebalo uputit da li je ona baš trebala biti navedena pojedinačno u ovom članku, to bi pitanje trebalo ipak, na to pitanje mislim da bi trebao odgovoriti državni tajnik, no mi imamo u ovom članku toč. 12., druge pojave takva opsega koje ovisno o mjesnim prilikama uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi u određenom području. Mislim da se pijavica, kao i zlatna žutica vinove loze, koja je spominjana, pa i još neki nametnici koji su bili spominjani u prvom čitanju Zakona, ako se ne varam, nametnici koji napadaju palme i tako, mogu svi sve te pojave podvesti pod ovu toč. 12. i da nema nikakvih razloga da se i pijavica kao neka vrsta elementarne nepogode ako uzrokuje štetu, a ona lokalno uzrokuje štetu, da se onda i za nju isplati odšteta. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Josip Križanić, izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče. g. Felak, dobra stvar kao što su granje usjeva i poljoprivredne proizvodnje koju koristimo sad iz mjere ruralnog razvoja EU i svi ju sada ne smije sigurno biti prilika za lov u mutnom određenih osiguravajućih društava i slažem se tu i sa g. Vlaovićem i s vama da mi svi skupa moramo napraviti apel i javno djelovati da te subvencije, te police ni na koji način ne smiju biti skuplje, te subvencionirane police, nego dapače, zbog ozbiljnog i dobrog posla, takve police moraju bit jeftinije. Zahvaljujem kolega Križanić, drago mi je da se slažete sa mnom da bi to trebalo biti tako, čuli smo iz izlaganja nekih zastupnika da tome na žalost na terenu nije tako. Ja ne mogu govoriti nemam osobnog iskustva s time, ali mislim da mi nadležno ministarstvo, tu prije mislim na Ministarstvo poljoprivrede o tome trebalo voditi računa i pomoći znači poljoprivrednicima da kod ugovaranja takovih polica, da li na način da to čine objedinjeno za pojedine jedinice lokalne samouprave ili regionalne samouprave ili na neki drugi način, uglavnom da se prema osiguravajućim kućama nastupi možda u nekakvim zajedničkim, zajedno više poljoprivrednih proizvođača ili udruga. Mislim da bi uz pomoć ministarstva, da bi se na taj način onda postiglo to da se premije takovih osiguranja snize i da budu prihvatljive za sve korisnike. **Hajdaš I posljednja pojedinačna rasprava, kolega Pernar izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvažene dame i gospodo, najveći problem hrvatskog sela na žalost nisu elementarne nepogode i način na koji se država odnosi spram njih, zato jer te elementarne nepogode se nalaze van mogućnosti ljudske, znači ljudi ne mogu utjecati na to hoće li padati tuča ili neće. Međutim, postoje stvari koje mogu utjecati na selo i seljaka i koje su posljedica ljudskog djelovanja. Naime, ako država vodi monetarnu politiku koja je takva da je naša valuta jača nego bi trebala biti odnosno da su naši proizvodi skuplji u odnosu na uvozne jasno je savršeno iz aviona da će doći do poplave odnosno bolje rečeno preplavljivanja domaćeg tržišta hrane, hranom iz uvoza. I to je ono što se u Hrvatskoj dogodilo, to svi možete vidjeti, taj problem nema veze s elementarnim nepogodama, ima problem sa monetarnom politikom Hrvatske narodne banke. To vi svi znate, međutim u ovom sustavu ne samo da smo se zakleli na to da je tečaj takav kakav je, nego smo vodili monetarnu politiku sa ogromnim poreznim nametima i doprinosima koje seljaci jednostavno nisu mogli pratiti i posljedično su seljaci i propali. Ovo što govorim nisu moje pretpostavke, nisu moje teze, ovo je gola činjenica, selo je upropašteno, seljaka je na selu sve manje. Pogledajte broj recimo farmi sa muznim kravama, pogledajte što se događa sa stočnim fondom, pogledajte što se događa sa nizom kultura. Sjećam se kad smo ulazili u EU govorili su nam kao nemojte se brinuti, bit će sve super, kao vinari, kao vinari nema frke kao samo vi kao radite svoje bit će sve dobro. A kako će biti sve dobro dame i gospodo? Znate što se dogodilo s vinarima nakon ulaska u EU, proizvodnja vina u Hrvatskoj pala je čak 40% znači skoro u pola je došlo do pada u proizvodnji. A zašto? Objasnit ću i to. U uvjetima nerealnog tečaja gdje su uvozni proizvodi jeftiniji od domaćih moguće je štititi domaću proizvodnju samo na jedan način, a to su carine. Carine imaju zaštitnu ulogu za domaću proizvodnju, međutim ulaskom u EU što se dogodilo sa carinama, carinski sustav je ukinut i odjedanput sva roba odnosno sva hrana iz EU može u Hrvatsku ulaziti bez carina. Kada povežete ta dva ključna detalja, znači promašenu tečajnu politiku i izostanak carina jasno je iz aviona koja će biti posljedica za našu poljoprivredu. Nažalost Hrvatska država ne brine za seljaka i rezultat te nebrige je trenutno stanje, rezultat te ne brige je agonija u kojoj seljaci žive. I vi ste toga svjesni. Ja ovdje ne krivim jednog pojedinca čak ne krivim niti jednu stranku, ja ovdje krivim sustav vladanja nametnut izvana. Monetarnu politiku koja je nametnuta izvana, carinsku politiku koja je nametnuta izvana, to je problem dame i gospodo. Do kada ćemo mi u Hrvatskoj voditi politiku koja je protivna našim interesima? To je pitanje za svakoga ovdje od nas, apsolutno svakoga. I mi možemo zatvarat svoje oči, mi se možemo baviti time jesu li fotografije sa ministrom gdje navodno prostitutka i kokain, jesu li one fotomontaža ili ne, jedni veliju da je fotomontaža, drugi veliju da nije fotomontaža. Međutim, da li je to ključno pitanje za hrvatsko selo, nažalost nije. I stalno se narodu serviraju kojekakve afere, kojekakvi skandali raznih tipova, međutim ključni problem, a to je uloga centralne banke, činjenica da je ona mjenjačnica, činjenica da je uvozna hrana zbog toga na umjetan način učinjena jeftinijom, činjenica da nema carina, to se sve ignorira. U medijima o tome nema rasprave. U medijima se ne raspravlja tipa proizvodnja vina je pala skoro za pola, dal treba vratit carine, takve rasprave nema. U medijima se ne raspravlja na način da se kaže ako je istina da je uvozna hrana jeftinija od domaće zato jer je tečajna politika takva da je jednostavno uvozna hrana jeftinija. Da li treba mijenjati tečajnu politiku, oko toga nema rasprave. Ono čime se Vlada bavi je zapravo sustavni neki, ja bi nazvao to damage control. Sanacija šteta. Međutim, kada je pogreška duboko ugrađena u sustav, kada je jasno da se radi o sistemskom problemu, a ne problemu jedne grupe poljoprivrednike ili jedne regije poljoprivredne ili jednoj pojedinog poljoprivrednika, znači ako je jasno da se radi o širokom problemu, mi više kao pojedinci nemamo moralno pravo šutjeti. I mi nemamo moralno pravo podržavati takvu politiku. Ja pozivam vas kao zastupnike da razmislite svojom glavom i pitate se, i pitate se ako se ova politika nastavi, koje će biti trajne njene posljedice, odnosno tko će ostati živjeti na selu, što će se na selu uopće proizvoditi i čiju ćemo hranu jesti. Ovdje se radi znači, ne samo o nekom drugome nego i o nama samima jer gubitkom kontrole nad proizvodnjom hrane odnosno prebacivanjem tog procesa u strane zemlje mi gubimo kontrolu nad onime što jedemo i onda kad netko umre od trovanja uvoznom hranom koja je stara Bog zna koliko, usudio bih se čak reći i koliko godina, gdje se državne rezerve odnosno zalihe drugih država umjesto na spaljivanje, recimo meso, šalju u Hrvatsku i otapa i prodaje tu za siću, mi ćemo snositi posljedice te politike. Znači zdravlje ljudi je ugroženo. Od vitalnog je interesa da država nešto učini po tom pitanju. Nažalost, ovim Zakonom o sanaciji šteta od elementarnih nepogoda uopće se ne ulazi u to centralno pitanje, a neće se naravno, riješiti niti pitanje elementarnih nepogoda jer je sam nastavak ove politike koja se vodi po sebi, elementarna nepogoda i katastrofa. Ima ona narodna izreka, kaže, pored ovakvih prijatelja, što će nam neprijatelji. A ja ću sada reći, pored ovakve monetarne i carinske politike, elementarna nepogoda nam je najmanji problem. Elementarna nepogoda je povremeni problem za malu grupu seljaka, a poljoprivredna politika u širinu je problem za svakog seljaka, za svakog poljoprivrednika, za svakog čovjeka koji živi u Hrvatskoj. I ako ništa drugo, dame i gospodo, što ako ljudi odu? Tko će snositi odgovornost za to? I još jednom pozivam državu da prestane s prohibicijom indijske konoplje jer je to zadnje što u trenutnim uvjetima može izvući seljake iz bankrota. Hvala. Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Prvi je kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani kolega Pernar dotakli ste meritum o kojem često ja govorim na svoj način naravno. Dakle, suverenitet naše države, mi smo sve manje suverena država, odnosno suverenitet smo prebacili na EU pa samim time i nema carina jer 90% roba mi uvozimo iz EU i bez obzira što oni proizvode jeftinije od nas zbog razloga koji ste vi naveli, mi jednostavno nemamo nemamo mogućnost razvijanja svoje proizvodnje. Dakle, ključno pitanje je, kada će se hrvatska Vlada, ova ili bilo koja buduća postaviti kao suverena Vlada? Kada će imati konačno na umu da ju je izabrao hrvatski narod, da je delegirana ispred ove države i da treba štititi interese ove države? Još uvijek ja sebe ne osjećam u tolikoj mjeri Europljaninom, prije svega se osjećam stanovnikom ove države, Hrvatom pa bi volio da i naša Vlada i ova i one prošle i one buduće se osjećaju na način kako, evo ga, pretpostavljam da se i vi osjećate. **Hajdaš Dončić, Uvaženi zastupniče Zekanović. Hvala vam na vašoj replici. Uistinu ste ukazali na centralni problem, da se zemljom upravlja izvana. Nažalost, sve dok imamo političku elitu i birače koji pristaju na takav program upravljanja zemljom, imat ćemo i ovakve stravične posljedice. Ja sam imao priliku vas upoznat kao čovjeka i mogu reći da s ljudske strane vas duboko poštujem i vjerujem u iskrenost vaših namjera i pozivam sve desne birače, svo desno biračko tijelo, za koje smo mi iz Živog zida prelijeva stranka ili nedovoljno desna, ako se nećkaju za koga glasati, da podržite g. Zekanovića jer je pokazao domoljubnu crtu i po pitanju HNB-a i po pitanju masovnih migracija i drugih pitanja koje se tiču globalizma. Hvala. Sljedeća replika, kolega Mišić, izvolite. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Pernar, ja bih rekao da je elementarna nepogoda u Hrvatskoj demagogija. Drugo i drugačije ne mogu reći što je to elementarna nepogoda, a ovo u ovoj prilici je to. Ako govorite o vinarima, mislim da u Hrvatskoj nikad vinari nisu bolje živjeli nego danas, izvoze se u sve i u Englesku i u Australiju i u čitave europske zemlje, obiđite vinograde u Slavoniji pa vidite kako izgledaju, nikad bolje. O poljoprivredi možemo pričati, možemo pričati o promašajima, možemo pričati o 20 godina o lošem vođenju države, ja bih to isto rekao, ako gledamo danas, i ova Vlada koja danas vlada, imamo suficit po prvi puta u državi nakon 25 godina, u stvari poslije oslobođenja, a što to znači? Da smo zaradili više nego potrošili, da vodimo računa o svim potrošenim kunama iako još uvijek nismo napravili red do kraja ja mislim, do sada se red nije …/Govornik se ne razumije./… i ova vlada je po meni, jako puno napravila za …/Govornik se Gospodine Mišić vi kažete da hrvatski vinari nikad nisu bolje živjeli. Evo, ja ću vam pročitati odgovor, koji sam dobio od potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, naime, postavio sam mu pitanje, koliko je vina bilo proizvedeno 2012. u Hrvatskoj, znači zadnje godine prije ulaska u EU i koliko je vina bilo proizvedeno tada, prošle godine 2017. Ovo je odgovor, sukladno čl. 142. bla, bla, bla, bla, prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2012. zabilježena je proizvodnja vina u količini od 1,29 milijuna hektolitara, dok je u 2017. g. zabilježena proizvodnja od 726 tisuća hektolitara. 726 tisuća hektolitara. Znači mi imamo 526 tisuća hektolitara proizvedenog vina manje. A ja vas pitam, ako je vinarima odlično i dobro, zbog čega je došlo do tako drastičnog pada u proizvodnji. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Vrijeme, hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Pernar govorili ste o ovom zakonu i o štetama koje će trebati naplatiti, no skrenuli ste malo od teme i otišli ste i na ono što se događa u Hrvatskoj sceni i o Tolušiću i o svemu ostalome, čudi me da niste spomenuli i štetu koju ste prouzročili i vi sa 1,1 milijun kuna kada budete u 2 stranke, vjerojatno je i to predmet Pa i to je nekakva šteta koja se dogodila, nadam se da niste mislili da i tu štetu treba snositi država. Gospodine Đakić, ja jesam pogriješio, ja jesam pogriješio i ja svoju pogrešku danas ovdje priznajem, pred vama, pred Hrvatskim saborom i pred cijelim narodom. Ali, ja pitam, kada ćete vi prepoznati svoje greške i prestati s politikom koju provodite a koju upro postava Hrvatsku? Nije sramota pogriješiti, sramota je ustrajati u greškama. Ja nisam savršen čovjek, niti sam ikada tvrdio da jesam, ali apeliram na vas i vašu savjest, da ovo pitanje, monetarne i carinske politike, stavite iznad strančarenja i iznad natezanja na osobnoj razini. Hvala. Time smo i završili raspravu o konačnom prijedlogu Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, drugo čitanje, P.Z. br. 428. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.